S nama je gospodin Josip Salapić, predstavnik predlagatelja odnosno Ministarstva pravosuđa i uprave.

Mislila sam da jesam. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Molim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba Centra i GLAS-a. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zemljišnim knjigama. Sigurna sam da vam bez obzira koliko nas ima u ovoj sabornici, a i šire ćemo se svi složiti da je jedna od bitnih stvari za razvoj gospodarstva, čak za naš osobni interes i vezano uz našu imovinu je sređivanje zemljišnih knjiga. To sređivanje zemljišnih knjiga je izuzetno važno. I ono što svaki put treba naglasiti je slijedeće. U Hrvatskoj mi imamo 3.417 katastarskih čestica od toga da su sređeni kad je riječ o katastru i zemljišnim knjigama riječ je o 397 katastarskih čestica i to je napravljeno u 22 godine. Dakle, treba nam 167 godina da bih sredili cijelu Hrvatsku ako krenemo ovakvim tempom. I mi kontinuirano imao izmjene zakona, imamo izmjene zakona i o katastru zemljišta pa malo mjerimo ovako, malo onako. Jednako tako imamo i izmjene zakona o zemljišnim knjigama. Ovo Ovo nije nešto što će ubrzati procedure. Mi se možemo složiti da sređeni katastar, sređena gruntovnica, povjerenje u zemljišne knjige je povjerenje bilo kojeg ulagača koji dođe u RH, RH. Ali jedan Ali jedan ozbiljan iskorak, jednu ozbiljnu priču ova vlada nije spremna i to jasno treba reći. Mi ćemo kroz ovu izmjenu i dopunu zakona nešto malo ćemo poboljšati pa ćemo onda za 2-3 godine reći pa možda i nije tako treba malo drugačije. Ja bih ovo, pri tom se neće nitko uvrijediti to vam onako malo čeprkanje po površini. U suštinu problema nismo ušli. Suštinu problema nismo riješili. Nismo zagrizli taj tvrdi orah i rekli da spremni smo konačno donijeti odluku i krenuti rješavati …/Upadica: Hvala./… problem gruntovnice. Hvala lijepa. Stanka je naravno odobrena. Gospodin Sačić, ispred suverenista, izvolite. **Sačić, Željko (Hrvatski suverenisti)** Također tražimo stanku u ime Kluba Hrvatskih suverenista kako bi još jednom ukazali hrvatskoj javnosti, a i našem Ministarstvu pravosuđa i svim kolegicama, kolegama u Hrvatskom saboru posebno sudbenoj vlasti da ni 30 i nešto godina od kako je proteklo da smo ostvarili, obranili demokratski poredak RH demokraciju, slobodu sada sa svim konvencijama i europskim i međunarodnim deklaracijama mi još uvijek imamo u podlozi našeg sudskog, pravnog postupka osobito u vezi zemljišno-knjižnog stanja presude aktualne važeće koje su duboko anticivilizacijske, represivne, presude koje obvezuju i dan danas naše sudove, a nismo ih ukinuli. Primjerice koje stanovnike Zrina pobijene, prognane, njima je konfiscirana imovina, a naša pravna vlast, sudbena vlast ništa u tome ne čini i dalje egzistira na zlu, zločinu gdje se cijeli dio naroda Hrvata proglašava ratnim zločincima od najmanje do najstarijeg, prognani su i preko 10.000 hektara zemljišta, imovine, gospodarskih zgrada sve im je oduzeto sa trajnom zabranom povratka jer bi uznemiravali srpsko pučanstvo. Danas to vrijedi. Sram vas može biti sve vas koji ste participirali 30 godina u vlasti da to niste uskladili sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Sve to stavite u kontekst povrata prava i svih onih imovinskih i neimovinskih koje su abolirani srpski stanovnici ostvarili u Hrvatskoj, koje ostvaruju ilegalni migranti pa dovedite te u red sa Hrvatima koji su iz Knina prognani. Sramotno, stidno, Hrvati nemojte za takve glasati, glasajte za ljude koji će to ispraviti. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Odobrena je stanka. Gospođa Anamarija Blažević ispred HDZ-a. Hvala potpredsjedniče. Evo i ja tražim stranku u ime Kluba HDZ-a u trajanju od 10 minuta kako bi se još jednom podsjetili što ove izmjene i dopune zakona o kojem ćemo danas govoriti donose. Ove izmjene i dopune svakako predstavljaju jedan iskorak u zemljišnim knjigama i u katastru i to u sustavu koji se kontinuirano gradi od '96. godine. Zaokružujemo priču o elektroničkom vođenju zemljišnih knjiga u potpunosti. Svi smo mi svjesni važnosti postupaka osnivanje i obnove zemljišnih knjiga i na terenu stvarno znamo koliko problema ima, ali upravo i ovaj zakon to rješava. Znamo svi da je to od interesa za RH, za gradove, za općine, za nas privatno, dakle za fizičke osobe i ima izravan učinak na cjelokupno gospodarstvo i povećanje gospodarskih aktivnosti. Zbog toga upravo je važna izmjena kojom se može uvesti i javni bilježnik kao povjerenik u te postupke, a sve ono što ćemo dobiti ovim izmjenama je veća ažurnost zemljišnih knjiga, brži postupci obnove i osnivanja zemljišnih knjiga, kvalitetniji podaci o zemljišnim knjigama i to dovodi sve do jedne veće pravne sigurnosti, bolje investicijske klime koju stvarno svi zazivamo i donosi ostale benefite za gradove, za općine, kako sam rekla, i za fizičke osobe. Tamo gdje su uspostavljene baze zemljišnih podataka jačaju se gospodarske aktivnosti, broj posebnih zemljišno-knjižnih predmeta i vlasničkih parnica su smanjeni za 90%, a pokrenuti postupci i parnice traju kraće. To želimo u svakom gradu, svakoj općini i svakoj fizičkoj osobi, naravno, ovdje u RH kao i što sam rekla, bolju investicijsku klimu koju ćemo dobiti ovim Zakonom odnosno izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama. Stanka je odobrena, državni tajnik će sada prići, izvolite. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred nama Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama i uvodno bih rekao da smo svjesni kako smo raspravljali i u prvom čitanju, tako i u ovom konačnom tekstu zakona, da je ovo jedan sveobuhvatni proces reforme zemljišno-knjižnoga prava koji nije samo povezan sa problemima oko provedbe zakonskih rješenja ove Vlade nego svih dosadašnjih Vlada jer nije samo u proteklih 30-ak godina bila Vlada HDZ-a nego i Vlada SDP-a, koalicijskih partnera i slično. Mislim da ovaj problem je iznad nekih političkih tema koje ovdje imamo. Radi se o problemu koji je zatečeno stanje u našoj državi. Moram reći kao državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa u drugom mandatu da mi je ovo jedno od najtežih područja jer i sam želim bolji napredak sređivanju zemljišno-knjižnoga stanja, povezivanja katastra i dakle podataka u zemljišnim knjigama, baze zemljišno-knjižnih podataka, kao i informatizacije i razvoja ovoga problema koji je itekako bitan za investicijsku klimu i gospodarsko ulaganje u Hrvatsku. Ono što svi moramo, ako ćemo biti pošteni reći, ovaj Prijedlog zakona je korak naprijed u usavršavanju ovog sustava, a pokazalo se u ovoj pandemiji Covida-19 koliko je ta prednost elektroničkog poslovanja ustvari bitna za razvoj RH. Što se Što se tiče konačnog teksta zakona, jedan od najvažnijih izmjena i dijelom onoga što smo prihvatili u prvom čitanju do ovog konačnog teksta zakona, dakle uvodimo isključivo elektroničko podnošenje prijedloga za upis u zemljišne knjige, isključivo elektroničkim putem, putem javnih bilježnika i odvjetnika koji su u državne odvjetnike obvezni korisnici elektroničke komunikacije sa sudom. Ostavit ćemo vrijeme od 3 mjeseca nakon stupanja na snagu ovoga Zakona da se još uvijek može podnijeti prijedlog direktno na sud ili putem pošte u papirnatome obliku, nakon 3 mjeseca to više neće biti moguće. Ukupni iznos sudske pristojbe za podnošenje prijedloga putem javnih bilježnika je manji u odnosu na dosadašnje troškove, javnobilježnička naknada je 80 kuna + PDV, što bi ukupnosti bilo 225 kuna. To je do sada bilo 250 kuna. Što se tiče djelovanja javnog bilježnika, propisujemo obvezatnost javnog bilježnika da nakon sastavljanja javnobilježničkoga akta, solemnizacije ili ovjere potpisa na ispravi koji je temelj za uknjižbu prava vlasništva ili drugo stvarno pravo zemljišne knjige obvezno podnese prijedlog za upis, osim ako se stranka tome izričito protivi, ako stranka želi dakle da to učiniti za nju odvjetnik, onda će to učiniti odvjetnik. Uvodimo isključivo elektroničku zbirku isprava elektronički spis za sve redovite predmete. Što se tiče višegodišnjih programa katastarskih izmjera građevinskog područja u razdoblju '21. i '30. te Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. naš je cilj riješiti 60% ukupnih podataka u bazi zemljišno-knjižnih podataka. Što se tiče trenutnoga stanja, kategorija katastarske općine je 7,63% riješeno, katastarske čestice 5,31%, a površina RH 5,24%. Cilj katastarskih čestica do 2026. g. je 60%, što je dio Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Što se tiče provođenja postupaka, osnivanja i obnove zemljišnih knjiga, ono se može povjeriti u rad javnim bilježnicima kao povjerenicima suda. Ovo što sam rekao može to značiti da će to ovisiti od suda do suda i od procjene predsjednika suda, ako nema dovoljno službenika u zemljišno-knjižnim odjelima suda, predsjednik suda će zatražiti suglasnost od Ministarstva pravosuđa i uprave, od ministra, da se dakle uključi javne bilježnike kao povjerenike suda. Što se tiče troškova javnih bilježnika u tim postupcima, troškove će odrediti ministar pravosuđa i uprave, pravilnikom gdje ćemo voditi računa da ti troškovi budu prihvatljivi u odnosu na ono što smo rekli za ovaj prvi dio, da naknada javnog bilježnika za taj rad bude u nekom propisanom minimumu, da ne bude to previše, a da ima ipak nekoga smisla njihov rad na ovim važnim predmetima. Iznimno, javnom bilježniku se može povjeriti postupak osnivanja odnosno obnove zemljišne knjige za katastarske općine koje elaborat katastarske izmjere potvrđen prije stupanja na snagu ovog Zakona, ali još nije donesena odluka o osnivanju odnosno obnovi zemljišne knjige. Što se tiče dodatnih instituta, proširujemo krug ovlaštenika kojima se omogućuje neposredan pristup i pretraga podacima zemljišne knjige, po prezimenu, nazivu i OIB-u centrima za socijalnu skrb. Uređujemo, to je bio prijedlog zastupnika Pavića i Javnobilježničke komore, da se sve isprave koje se podnose na upis u zemljišnu knjigu moraju biti ispisane mehaničkim sredstvima pisanja da izbjegnemo ono što ste, zastupniče, govorili u prvom čitanju, da one nečitki rukopis bude problem za daljnji postupak. Što se tiče dostave pisma zemljišno-knjižnome postupku, u odnosu na elektroničku dostavu, usklađujemo sa pravilima parničkoga postupka. Uvodi se obveza osobe ovlaštene za dostavu da na pošiljci naznači datum dostavljanja pošiljke u sandučić. Što se tiče nomotehničkih amandmana, prihvaćamo amandmane Odbora za zakonodavstvo koje smo imali prekjučer na raspravi, a isto što se tiče određenih stvari koje želimo poboljšati, idemo pri tome da se uvjeti iz čl. 135 ovoga Zakona, to je polaganje ispita za ovlaštenog zemljišno-knjižnog referenta, dakle omogući da se zemljišno-knjižnim referentima omogući olakšano polaganje ovoga ispita da postanu ovlašteni zemljišno-knjižni referenti. Isto tako što se tiče naše buduće namjere kod pojedinačnih ispravnih postupaka koje želimo ubrzati želimo omogućiti da se dakle i zemljišnoknjižnim referentima omogući rad u ovim postupcima. I ono što je cjeloukupni problem do sada, to znate i sami, da je osim ove digitalizacije sustava veliki problem i službenici u sudu jer su, oni ne rade samo ove poslove nego i druge, pa određeni sudovi su potkapacitirani. Što se tiče toga mi smo dakle putem NPOO-a iz sredstava državnog proračuna predvidjeli nova zapošljavanja, te pravilnik s kojima će ministar pravosuđa moći dati dodatak na plaće zemljišnoknjižnim referentima, a ono što je činjenica i ovisi o budućem sustavu Zakona o plaćama je da i ovim ljudima koji vrijedno i teško rade ovaj posao omogućimo povećanje plaća jer smo mi nažalost i u nedostatku kadrova na ovim poslovima, pa zato i omogućavamo sudovima koji imaju nedostatak službenika da se kao povjerenici suda uključe i javni bilježnici. Evo ovo su najvažnije izmjene u ovom konačnom tekstu zakona, bilo je još prijedloga, vidim da ima dosta replika, pa moći ćemo odgovoriti i putem replika, hvala lijepo. Hvala i vama. Prije nego što idemo na, na replike, na osnovu čl. 202. koji je, se može interpretirat na dva načina, ali uglavnom piše amandman koji je podnesen u roku iz čl. 197. ovoga poslovnika postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga zakona i o njemu se odvojeno ne glasuje ako ga je podnio predlagatelj, ako Znači ovo je amandman koji je …/Upadica: prihvatio predlagatelj/…iako ga je prihvatio predlagatelj. Ovo je amandman nomotehničke prirode,

donošenje ovoga zakona. Na tekst konačnog prijedloga zakona podnosi slijedeći amandman. U čl. 34. zarez i riječi a kojom se dopunjuje čl. 57..

uvođenje određenog elektroničkog oblika u cijelosti u zemljišnim knjigama, dakle kao i samo provođenje u cijelosti elektroničkog postupka, ali to je nažalost imajući u vidu dostignuća godine u kojoj živimo nažalost to je kao da vas hvalim da ste u utrci na 100 metara pretrčali 60 metara. No i kad bi to ostavio po strani ostaje mi jedna zabrinutost, u kontekstu javnih bilježnika bojite li se da će se dogodit ono što se dogodilo konkretno u Ovršnom zakonu gdje javni bilježnici faktički ili plastično rečeno dakle za svaku sitnicu određene predmete opet prosljeđuju na sud, uredno naplate naravno ono što trebaju naplatiti i nisu u nekakvoj velikoj mjeri dakle niti ubrzali niti smanjili određeni broj postupaka, hvala vam. Josip (HDSSB)** Hvala lijepo. Ja sam rekao ovo u uvodu da mi javne bilježnike po potrebi ćemo uvoditi kao povjerenike suda u ovom dijelu osnivanja i obnove zemljišnih knjiga, a u onom dijelu tamo kada se radi o ovim ugovorima to je već i dosada već i prisutno. Što se tiče ove poveznice s Ovršnim zakonom dosta je problema u provedbi toga, međutim mi smo tim izmjenama omogućili i intervenirali smo u ovom dijelu da se zbog nekih grešaka kod OIB-a i sličnih stvari da javni bilježnik to može sam provjeriti i tehničke stvari šalju na sud. Mi ćemo morati intervenirati ponovo Ovršni zakon, ali mislim da taj Ovršni zakon nakon 29 izmjena će doći pred sabor u konačnom novom zakonu jel, jel nema više smisla 29 puta mijenjati zakon. Ono što mi imamo statistički mislim da smo napravili donekle reda u ovršnom postupku iako to nikad s obzirom na stanje koje imamo neće biti do kraja riješeno dok ne donesemo novi zakon, nešto se ubrzalo, troškovi su smanjeni, prethodna obavijest je učinila svoje, ljudi to plaćaju koji mogu u dogovoru sa vjerovnikom i mislim da taj sustav je donekle rasterećen. Mišel (SDP)** Poštovani državni tajniče, zasigurno da je pohvalno kad pričamo o digitalizaciji i pokušajima da ubrzamo određene procese koji se tiču gruntovnice i zemljišnih knjiga znajući što smo sve prošli u ovih 30.g. i koliko je to utjecalo na lošu investicijsku, a usudio bi se reći i građansku klimu jer kad zagrebete po cijeloj Hrvatskoj možete vidjeti kolko ima nereda u tome svemu. Moje jedino pitanje za vas je da li imamo projekciju kojim tempom će dolaziti do tog ubrzanja i koje godine ćemo moć reć evo u Hrvatskoj je u zemljišnim knjigama zavladao, **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, a volio bi da može bit tako kako sad vi želite, to želim i ja, mi smo si zacrtali ovaj rok 2026.g. za 60%, što je više od pola, naravno nikad nije dovoljno, svjesni smo mi svi da to stanje na terenu i stanje u zakonu koji se piše i u sustavu koji vodimo nije baš tako jednostavan i lak i to će bit problem za svaku vladu, posebno u onom dijelu teritorija Hrvatska gdje je to zbog različitih okolnosti dosta opterećeno, gdje će samim postupanjem vlasnika, stvarnih vlasnika, imamo mi tu svega i svačega što smo zatekli na teritoriju RH i to smo svjesni svi mi koji smo u sustavu i vi koji ste i bili u sustavu i biti ćete. Ono što sam rekao osigurali smo sredstva, moramo dati ljude unutra, imamo svakodnevne mjesečne sastanke sa predsjednicima sudova oko akcijskih planova i rješavanja i sam sa sudjelovao u tome da se ti zemljišnoknjižni predmeti rješavaju uz obvezu predsjednika zemljišnoknjižnih odjela i predsjednika sudova da daju rokove kada će te predmete stvarno moći riješiti. Gospodine državni tajniče, posljednjih godina vidljivi su određeni iskoraci posebno u pogledu digitalizacije osuvremenjivanja, olakšavanja građanima da ostvaruju svoja prava u zemljišno-knjižnim postupcima. Međutim, evo bio sam neki dan u Zagrebu tu u Baruna Filipovića 22 ugodno sam se iznenadio doista nema gužve izvrsna atmosfera i službenici vrlo ljubazni i kad zatražim iz povijesti isprave sve ok može, al onda šok državni tajniče. Znači on meni kaže tada dobit ćete to al idite u poštu, a pošta je bogte pita di kilometar daleko platite taksu, vratite se nazad. Gubim red. Dođem u poštu čekam na redu nisam imao dovoljno sitne love, platim karticom, ne, morate isključivo u gotovini. Pa zar to nije sramotno da tamo nemate kiosk da nemate nešto da se to stanje popravi? Pa nismo u srednjem vijeku ljudi. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Bili ste Hvala lijepo zastupniče. Pa evo mislim da je i ovaj zakon jedan doprinos da se to sprječava. Znam za probleme dosta je predstavki građana na funkcioniranje ovog sustava, mi s obzirom na naše izvršne ovlasti interveniramo koliko smo u mogućnosti u skladu sa zakonskim ovlastima. Ako dođe do nekih problema, a ima ih ono što je naše da na tu predstavku zovemo predsjednika suda koji odgovoran za funkcioniranje suda pa tako i zemljišno-knjižnog odjela. Prije se bilo je tih sastanaka u Ministarstvu pravosuđa redovitih manje mjesečnih, mi sad želimo to mjesečno svaki mjesec nam dolaze predsjednici sudova i predsjednici zemljišno-knjižnih odjela da vidimo što treba kako ćemo to riješiti. Ne volim to čuti i znam, sad da ne govorim o konkretnim predmetima nešto se odugovlači od tri, četiri do pet mjeseci što se moglo riješiti u desetak dana, međutim to ovisi o osobi koja radi na na predmetu i zato bi dali taj poticaj za dodatak plaći da ljudi imaju više volje i ambicije za rad. Ali kažem, sustav je malo teško riješiti preko noći. Ante (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče. Normalno drago mi je da i kolega podržavaju ovaj iskorak vezano za elektroničko upravljanje zemljišnim knjigama, ali moramo priznat da različiti sudovi rješavaju slične ili iste predmete na različiti način, nema neke ujednačene sudske prakse. Vi ste spomenuli da održavate sastanke sa predsjednicima sudova što je dobro i vjerujem da će napraviti određene pomake naprijed. I ovo što ste spomenuli opterećenje pojedinačnih ureda gdje fali ljudi, gdje nedostaje ljudi spomenuli ste samo u malom dijelu NPO volio bi malo više oko toga koliko će biti izdvojeno sredstava i koliko će se moć tu reorganizirati aktivnosti. Razmišlja li samo ministarstvo predsjednicima sudova određenu edukaciju zaposlenika jer vidimo različita postupanja u različitim uredima? Dobar primjer je ja mislim NP Krka i gdje se država uključila u uređenje zemljišta, mislim da je to jedini način da država se uključi i iskoristi Josip (HDSSB)** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, pa i namjera tih konstantnih sastanaka i provođenja akcijskih planova i sređivanje stanja je uvid točno u svaki sud i u svaki zemljišno-knjižni odjel. Pa događa se to što je recimo prema nekima nekad manje pošteno da mi prebacujemo predmete tamo na one sudove gdje se to brže radi da bismo rasteretili one koji su opterećeni manjom dinamikom rješavanja predmeta. razloga za nerješavanje predmeta može biti viša sila, ne smije biti nerad osobe koja radi na premetu i upravo to je zadatak predsjednika suda da vodi brigu o tome. dakle, ako se osiguraju uvjeti, ako se sustav digitalizira, ako se modernizira na način da treba brzo postupati ne može ovisiti niti bolovanje jedne osobe niti drugo, nažalost to sve je viša sila, mi onda to preraspoređujemo dalje. Dakle, problem je u stvarnom životu malo veći nego što je sam tekst zakona, a mislim da smo u dobrom smjeru, edukacije postoje, dobra volja zakonodavca predlagatelja i vlade postoji, vrijeme je pred nama da vidimo hoće li to učiniti učinke koje mi očekujemo. **Radin, Furio Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, svi mi težimo ubrzanju postupaka i naravno i cijelog sustava i ovaj zakon donosi rješenje za ubrzanje postupaka. Ja imam sada jedno pitanje vezano je malo za lokalnu razinu, čl. 1. ovih izmjena dopunjen je čl. 28. i na centre za socijalnu skrb skrb je proširen krug ovlaštenika kojima se dopušta pretraga po imenu, prezimenu, OIB-u itd. i to je naravno zaposlenicima centra potrebno u svakodnevnom redu. Može li se na neki način krug ovlaštenika proširiti i na upravna tijela lokalne, područne samouprave za upravne postupke (Nezavisni)** Hvala, odgovor. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala. Poštovana zastupnice, ovo sa centrima za socijalni rad je zbog razloga koje su u ovlastima centara za socijalni rad jer u tom području isto imate dosta situacija koje se ne podudaraju sa stvarnim stanjem osoba koje imaju prava iz ovog područja centara za socijalni rad. Otvoreni smo za sva proširenja koja će pojednostaviti i ubrzati sustav. Nažalost, ovo što sad imamo je stanje koje smo sređivali već godinama na način da smo doveli do nekakvog ubrzanja, povezivanja, rješavanja predmeta u nekom razumnom roku. Tu postoji bojazan i ovo što je rekla zastupnica Mrak Taritaš dakle kada bi gledali tako onda stvarno za 160 godina nema nikog od nas, svi smo gotovi. Dakle, mi moramo vjerovati da sredstva koja smo dobili iz ovog NPOO-a i broj službenika i i broj službenika i uključivanje javnih bilježnika u sustav na samom području, na terenu da će to učiniti pomake. Zato i je ovaj plan NPOO-a da imamo sredstva gdje ćemo angažirati i informatizaciju i ljude na terenu da nam rade posao. Dario (Fokus)** Zahvaljujem. Evo poštovani, vrlo konkretno. S obzirom na to da neke jedinice lokalne samouprave nemaju takav fiskalni kapacitet mene zanima kako će one moći sprovesti pogotovo usklađivanje zemljišnih knjiga i provedbu koja je dosta vezana za nove izmjere koje bi se trebale osigurati, kao što ste sami rekli od 2026.g., također dosta službenika, pogotovo nakon tipa 10, 20 godina radnog staža ima plaću oko 6.000. Mogli bi mi sad na daleko i na široko pričati o ogromnoj administraciji, milijun ljudi u administraciji no mene zanima kako ćete taj dio nadoknaditi jer javni bilježnici ako će odrađivati taj dio posla oni će to i naplatiti, da ne pričam da recimo evo vi za vi mog grada Svete Nedelje mi smo platili uređenje zemljišno-knjižnog odjela u Samoboru pod koji spadamo s obzirom da su njihovi uvjeti rada bili takvi da sam ja vidio urednije štale

taj problem je, nije rješiv niti ovim zakonom niti preko noći. Dakle, ovi naši zk referenti imaju negdje oko 8.000 i 200-300 kuna plaću bruto, to u netu je oko 6.000 i mi smo svjesni da je to malo. Ovim pravilnikom ovaj zakon omogućuje da ministar im da dodatak na plaće koji ne mogao biti veći od 10%. Usklađivanje zakona, sustava novim zakonom o plaćama pokušat ćemo to stanje promijeniti. Ja sam svjestan toga da osoba sa takvom plaćom ne želi raditi ove poslove, nama je dosta ljudi iz sustava otišlo upravo zbog plaća. Zato smo se odlučili na ovo rješenje da javni bilježnici uđu u sustav kao povjerenici suda da sustav ne bi stao. Međutim, kontinuirano radimo na tome da novim natječajima slijedeće godine te plaće budu pristojne. Tako da budu barem za 2 do 3.000 kuna veće nego što su sada neto. **Radin, Furio Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovani državni tajniče, kad uvodno izlagali rekli ste da vam je to jedna od tema u vašem ministarstvu koja je izuzetno teška. I teška je i nije lagana i nije jednostavna i da netko ima čarobni štapić sigurno ne bi imali danas situaciju koju imamo. I vi i ja dobro znamo da ako su dva točna podatka, ako je točan podatak iz katastra, točan podatak iz gruntovnice on će naravno uroditi točnim podatkom i već danas to funkcionira i danas možete dobiti izvadak i nije problem. svih onih pojedinačnih ispravaka koji se moraju raditi, to je jedna grupa problema. A druga grupa problema je kad odlučite cjelovito napraviti. Ja sam podržala i afirmativno sam govorila kad se krenulo u projekt sređivanja gruntovnice za građevinsko područje jer mi se činilo da je to prioritet, ali državni tajniče i tu ću se nastaviti na prethodnike, cijeli sustav pada na ljude. Pitanje je obrazovanja tih ljudi, pitanje edukacije ljudi, pitanje ako uđemo u neki projekt da možda …/Upadica: Hvala, hvala./… pojedinačno za taj projekt imate, od kud ljudi. (HDSSB)** Hvala lijepo. Pa evo vi najbolje znate s obzirom da ste i djelomično u resoru imali ovu problematiku koliko je to teško. Nisam ja to zavraga rekao da je to jedan od najtežih područja. Dakle, mi smo onim projektima ako se sjećate Uređena zemlja dosta toga napravila. Ova baza zemljišno-knjižnih podataka je sređena u odnosu na prijašnje stanje. Bez stvarnih stručnjaka na tome koji rade tu imamo veliki problem. Zato mislim da ovo slovo zakona ima neku vrijednost. Kažem da pokušavamo svakodnevnim razgovorima sa predsjednicima sudova poboljšati stanje na terenu sa našim službenicima, pojedinačne ispravne postupke ubrzati, onaj prigovor koji ima želimo da nakon 30 dana se odma izda rješenje, da osim sudaca i sudskih savjetnica za savjetnika i zk referenti mogu raditi pojedinačne ispravne postupke. Nama su pojedinačni ispravni postupci možda i s obzirom na ovo veliki problem u odnosu i na obnove i na ovo stanje s obzirom na vrijeme koje koje ovdje gubimo. Dakle, mislim da će to biti jedan sveobuhvatni proces koji će trajati jedno vrijeme ali ipak napraviti pomak u odnosu što ste rekli u replici da ne bude …/Upadica: Hvala./… toliko godina čekanja sređeno stanje. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče pozdravljam svaku digitalizaciju u javnoj upravi i u pravosuđu, ali mislim ove izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama nisu nešto što nam je sada nužno potrebno nego nam je nužno potrebno sveobuhvatna znači izmjena zemljišnih knjiga kako bi zapravo pojačali i investiciju, investicije, a i kako bi građani bili sigurni da kad nešto kupe da je to zapravo vlasništvo na toj čestici. Mislim da je ovaj zakon zapravo zakon komocije, znači dođete sa ugovorom o kupoprodaji, ovjerite potpise i pošaljete odnosno javni bilježnik pošalje to u zk odjel Općinskog suda. Znači popeglate svoju karticu i gotovo i što kaže kolega Sačić ne morate ići na poštu.

ja mislim da je ovo što trenutno već imamo na snazi ubrzava postupke. Postoje različiti problemi u različitim dijelovima Hrvatske, nisu svi ni javni bilježnici dovoljno ažurni. Imamo mi problema kad, svakakvih, dakle to pokušavamo rješavati svakodnevno. Međutim, ne bih rekao da je to komocija, nema komocije u ovako teškoj problematici. Dakle, mi smo nešto ubrzali i trudimo se da to stanje proširimo na cijelu Hrvatsku. mogu reći Sizifov posao da sve riješite. Mi smo si zadali veliki kriterij, veliki cilj 60% uređenog stanja katastarskih čestica u bazi zemljišno-knjižnih podataka. Dakle, sustav je povezan. Mislim da je ovaj zakon temelj da bismo mogli nastaviti dalje uz ono što sam rekao plaćama službenika do Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Dakle, da je sve tako jednostavno to bi onda riješile neke prethodne, prethodne vlade i sazivi sabora. Nama je težak posao pred nama, mislim da smo napravili pomake …/Upadica: Hvala./… i s ovim zakonom.

i radnji koji se dešavaju i kako kroz Nacionalni plan oporavaka i duboko sam svjestan toga da je to samo jedan od koraka kako bi se stanje i u ovom vrlo bitnom elementu mogao poboljšati i unaprijediti. Znam također da je jedan od ključnih stvari je bilo i ubrzanje pojedinačnih i odnosno ili obnove zemljišnih knjiga pa stoga mislim da malo pojasnite činjenicu u pogledu dodatka koji ste uveli se u ovom drugom čitanju da i ovlašteni zk referenti s obzirom na stanje kadroviranja u sudovima može ubrzati ovaj vrlo bitan postupak obnove zemljišnih knjiga kako bi se stvarno stanje …/Govornik se Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče pa dosad zemljišnoknjižni referenti nisu imali dakle ovlast za rješavanje pojedinačnih ispravnih postupaka, mi bismo to htjeli proširiti na njih da bismo ubrzali te procese, tu su suci i sudski savjetnici i dosta imamo situacija gdje bi se to vrlo jasno po predmetu trebalo puno brže riješiti nego je i ovo vrijeme kada nakon prigovora treba proteći još mjesec dana da bi se donijelo rješenje želimo, okej, ostaje mogućnost prigovora, ali nakon toga treba donijeti odmah rješenje, pa je onda ovaj čl. 125. gdje želimo dati za, za polaganje ispita za ovlaštene zemljišnoknjižne referente isto to i olakšati i ubrzati da bi veći broj ljudi mogli raditi na tim predmetima, to je krajnji cilj ustvari ovoga zakona uza sve ovo jel bez toga sve što smo uložili i informatizacija ako nema ko tamo sjediti i provoditi dakle taj sustav u vremenu koje je razumno vrijeme i brzo rješavanje predmeta. Poštovani tajniče, evo jedno pitanje vezano za ova mehanička sredstva pisanja koja smo doveli u čl. 57., moje je pitanje trebamo li to isto dodati u čl. 48. u st. 1. gdje piše da upisu u zemljišnu knjigu će se dopustiti samo na temelju isprava sastavljenih u obliku propisanom za njihovu valjanost i pisanim mehaničkim sredstvima pisanja, znači jedno je oblik, a drugo je kako se pišu, pa pitanje dal trebamo to dodati još i tu ta mehanička sredstva pisanja u čl. 48. st. 1., molim vas da to, da to provjerite, pa da se to onda amandmanom vlade ili da se to onda doda unutra ili ću ja napisat amandman. Drugo, odbili ste onaj dio koji je vezan za javne isprave sa obrazloženjem da je svega 5% pogrešnih upisa u zemljišne knjige. Nije bila intencija onih 5% da ih smanjimo, intencija je bila da se zapravo poštuje Zakon o sprječavanju pranja novca, znači da osobe koje trebaju reagirati na sprječavanje pranja novca da stvarno i reagiraju, a to su javni bilježnici, odvjetnici i odvjetničke kancelarije u slučaju da sklapaju ugovor,

nisam siguran da, da bi se to moglo. A što se tiče ovih 5% da, 5% je u odnosu na isprave, to vam piše u ovom obrazloženju, a sustav oko sprječavanja pranja novca je prije povezan sa drugim zakonskim propisima, dakle to što sad govorite trebalo bi biti, ali postoje zakoni koji reguliraju tu materiju sprječavanja pranja novca, tako da je ono što smo razmatrali i pratili smo vašu raspravu da ne bi to bilo u ovom dijelu Zakona o zemljišnim knjigama, dakle postoji mehanizam koji to prati i vidi, svakodnevno vidite da su se i u tom pitanju neke stvari promijenile na bolje,

urede javnih bilježnika, da li je postojeća mreža javnobilježničkih ureda dovoljna da prihvati ovaj dio posla jer evo svi smo bili svjedoci siguran sam više puta da su i tamo gužve. Drugo pitanje, imamo jednu negativnu selekciju u zemljišnim odjelima na sudovima zbog niskih plaća, razmišlja li se o tome, ovo je jedan problem koji je iznimno povezan i možda u kontekstu toga, pa evo sud Supetar npr., dakle vjerujem da ste upoznati, gdje se godinama, a sad mi je teško reći i izgovoriti, malo me sram reć koliko godina se čeka na rješavanje najjednostavnijih predmeta gdje digitalizacija će pomoći, ali mislim da je ovaj kadrovski dio još bitniji, da se treba kadrovski i plaćama pojačati rad tih odjela odnosno sudova

sa time da ovaj zakon ne predviđa obvezatnost uključivanja javnih bilježnika u proces osnivanja i obnove zemljišnih knjiga nego bi to trebao, zato i imamo ove redovite sastanke, predsjednik svakog suda na svom području vidjeti koliko ima službenika na sudu, koliko su opterećeni sa drugim poslovima i postupcima po zakonu koji rade, pa tek onda po suglasnosti ministarstva dobiti mogućnost da se angažira javni bilježnik kao povjerenik suda jer je to također osjetljivo pitanje i tako ono što je, ono što je povezano kolika bi ta naknada javnom bilježniku bila da on ima nekakvu naknadu, ali da ona ne opterećuje sustav, dakle to je stvar koja je prva da se nastavi postupak, da se radi. Supetar i ovi drugi sudovi tamo to mi konstantno pokušavamo kadrovski rješavati podkapacitiranost sustava i zato bi privremeno trebali uskočit ako treba javni bilježnici, a u vremenu koje je pred nama mi ćemo imat natječaj koji bi trebali popraviti stanje ne samo tamo nego na svim sudovima gdje se pokaže potreba da se angažiraju novi službenici.

da ovaj zakon nije samo korak naprijed nego da ćemo pomoću ovog zakona doći do cilja u rješavanju ovih problema. Jasno podržavam i digitalizaciju i nova zapošljavanja da se ubrzaju i postupci. Moje konkretno pitanje vama, kako je moguće da se određeni stan ili određena parcela koji su opterećeni vlasničkom, vlasničkim listom mogu upisati na tuđe ime stvaramo ovaj dugotrajne sudske procese koji ne donose ništa dobro, kad ćemo tome stati na kraj? Hvala. Hvala lijepo zastupniče, pa zato i služi ovaj sustav sređivanja zemljišnih knjiga i povezivanja baze zemljišnoknjižnih podataka, ima dosta u stvarnom životu što bi se reklo i prijevara i kaznenih dijela na tome području, posebno kod ljudi koji su dali, uzimali određene kredite, zajmove i slično i mi stalno pokušavamo to riješiti, na svaku predstavku takve naravi koja dođe u Ministarstvo pravosuđa i uprave, dođe ih odmah, mi o takvim stvarima bez obzira na postupak koji se vodi koji se nastavlja bilo ovršni, bilo ovaj pojedinačni ispravni, obavijestimo i državno odvjetništvo i tijela da smo dobili predstavku na taj, taj način da se provjeri. Jedno je ono što stoji u dokumentaciji koja može biti u nekim slučajevima po zakonu, a u drugom slučaju bi to neko trebao provjeriti u ovom dijelu koja su neovisno postupanje istražnih tijela, a pokušavamo dakle riješiti situaciju da u granicama svojih ovlasti upozoravamo predsjednike sudova na eventualne probleme i informacije koje mi dobivamo od strane naših građana.

kojemu je glavni cilj brža i učinkovitija provedba predmeta za krajnje korisnike, odnosno građane. Osim toga što će se uštedjeti i na vremenu i na troškovima nama u jedinicama lokalne samouprave primjena ovog zakona sigurno će se reflektirati i na učinkovitije i precizniju naplatu komunalne naknade na porez na kuće na odmor i za bolju poduzetničku klimu, za ulaganja u investicije. Pa možete li to malo prokomentirati? Hvala lijepo. Uvažena zastupnice pa ono da, već sam nekoliko puta ponovio da je to jedan povezani lanac uspostave sređivanja stanja. smo džaba nazvali uređena zemlja, dakle bez uređene zemljišno-knjižne podataka i knjiga nema niti investicijske klime, nema niti funkcioniranja jedinica lokalne samouprave. Mnogi naši načelnici i gradonačelnici i župani dolaze upravo sa tom, dakle idejom da se još više sustav usavrši i da se stanje kroz zakonska rješenja popravi. Pokazalo se rekao sam u covidu, covidu-19 koliko je ovaj sustav uznapredovao, koliko Hrvatska bez obzira na kritike koje dobivamo je napravila u odnosu na 10 godina prije, danas što će biti za 10 godina poslije. Dakle, sređeno stanje, što manje papira, brza usluga građanima. To je jedan od ciljeva barem ovog zakona. Rekao sam nije ovo zakon za politička prepucavanja. Ima problema, ali svatko tko dođe će vidjeti da je ovo jedno stanje koje treba zavrnuti rukave i stvarno bez političkog rješavati problem. **Radin, Furio Zahvaljujem. Kao jedna oporbena zastupnica na žalost ne mogu spriječiti donošenje ovog zakona, ali mogu pokušati u jednoj minuti replike obrazložiti zašto ću glasati protiv. Ovaj zakon smatram da je Pandorina kutija zbog nove uloge javnih bilježnika. Dakle, vi ste i sami rekli da do sada zemljišno-knjižni referenti kojima je to matično područje rada nisu mogli raditi postupak preoblikovanja zemljišnih knjiga, zemljišno-knjižnih uložaka, a sada će to moći raditi javni bilježnici koji se manje-više bave sa svim i svačim. Usporedit ću to sa područjem medicine. Dakle, to je situacija kao da primjerice operaciju srca do sada nisu mogli obavljati specijalizanti, ali će je od sada moći obavljati liječnici opće prakse. Evo to je ono što smo napravili. Dakle ne, ovakav oblik outsourcinga je put u propast ionako lošeg sustava zemljišnih knjiga. (HDSSB)** Hvala lijepa. Uvažena zastupnice, pa vidjet ćemo šta će nam vrijeme donijeti. Nismo mi zagovornici guranja javnih bilježnika u sustav niti kao velikih njihovih uloga i povjerenika suda nego u jednom dužem vremenskom razdoblju smo procijenili da sustav ne smije stati i da bi oni taj posao mogli odraditi. Više se zalažem da ima više zemljišno-knjižnih referenata koji će imati veće ovlasti u svome radu, koji su stručni za ono što rade i koji će imati za to adekvatne plaće. Jer na žalost od 6 do 6 i pol tisuća kuna mjesečno kao i savjetnici u sudovima koji imaju 8 do 9000 kuna je premalo za posao koji rade. Maltene oni rade posao suca. Mislim da možda malo više nego što treba imati bojazan da mi želimo neku kastu ubaciti da zarađuje novac na ovome. Namjera je sasvim druga. Više će biti po meni pojačanja zemljišno-knjižnih referenata kad povisimo plaće i n ovih natječaja. uređenosti zemlje ne možemo reći da je perspektiva pogodna za bolju investicijsku klimu, a time i bolji život naših građana. Ono što taj zakon koji danas, o kojem raspravljamo rješava doista nije cjelovito rješenje problema kao što ste i sami naglasili, pa sukladno tome ću vas i tehnički pitati koji je to trenutak koji će se računati kod rokova koji su neprekoračivi. Da li je to trenutak kada predajete prigovor ili prijavu bilježniku ili kada pristiže ona sudu. Dakle, samo taj trenutak koji će se uvažiti kao relevantan. Hvala lijepo. Ako je uloga javnog bilježnika bude kao povjerenika suda onda javnom bilježniku. Dakle, sve se slažem sa vama. Dakle, ovo je jedan dio cjelokupne reforme sustava koju moramo postići. Mislim da je cilj ovog zakona prije svega daljnja informatizacija sustava, uvođenje elektroničkih isprava koje već do sada postoji u jednom obliku da bi sustav bio brži, adekvatniji i bolji, a da ovo što nam slijedi dalje će biti povezano sa ovim što sam rekao, a to je Zakon o plaćama službenika, namještenika u cijelom sustavu. A i kažem, uloga javnih bilježnika i suda, vrijeme kada će oni ako budu uključeni budu. Dakle, cilj je da ništa ne stane. Jer ako mi gubimo ljude i natječaje nemamo dovoljno unutra kapaciteta, da to se dogodi stao bi sustav. Zato ovo eventualni angažman javnih bilježnika po procjeni predsjednika suda, a onda ćemo kasnije vidjeti koliko ćemo biti u mogućnosti s obzirom na sredstva i raspisivati novih natječaja u odnosu na povećanje plaća. One moraju biti veće nego što su danas. Dakle, to je jedan povezani kotač djelovanja Ministarstva pravosuđa i uprave. Hvala lijepa. **Radin, Furio Želi li netko iz odbora, od predstavnika odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi je gospodin Ante Kujundžić ispred zastupnika MOST-a, izvolite. Hvala predsjedavajući. Dakle, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege zapravo se mi svi ovdje možemo složiti kako je uslijed razvoja, dakle informatičke tehnologije i sve većeg broja informatičkih sustava koje se naravno koriste u javno-pravnim tijelima nužno i prijeko potrebno zapravo nadograđivati i uređivati Zakon o zemljišnim knjigama, naravno a i sve ostale zakone. Slijedom navedenoga mogu slobodno ironično pohvaliti kako rekoh i u svojoj replici, dakle vođenje zemljišnih knjiga u cijelosti u jednom elektroničkom obliku i svih postupaka u jednom elektroničkom obliku, ta pohvala bi izgledala kao da na utrci na 100 metara mi pretrčimo 60. Dakle, već debelo kaskamo već odavno je ovo trebalo biti implementirano. Dakle, ne samo u kontekstu kontekstu zemljišnih knjiga nego na području kompletne zakonodavne legislative u praksi u RH. Ono što Ono što zasigurno ostaje nejasno i vjerujem da ćete dati svoj odgovor na to moje pitanje u završnoj jest iz kojeg razloga Zakon o državnoj izmjeri i katastru je povučen obzirom da su bile najave da će se ići u jednom paketu dakle ovog zakona i Zakona o državnoj izmjeri i katastru, međutim on je povučen. Doduše provedene su samo nužne izmjene vezana za određene, usklađene sa Direktivom o smanjenju određenih troškova upravnih pristojbi. I o tom dakle zakonu više nema niti jedne jedine riječi. Što se tu dogodilo, zašto je povučen? Evo volio bih da odgovorite i da date vrlo jasan i konkretan odgovor. Međutim, ono što uistinu želim pohvaliti iz ovih izmjena jest nešto za što mislim ako bismo već mantrali o ubrzanju sudskih postupaka ne mislim da će bilo što iz ovih izmjena uistinu ubrzati postupke, a ako bi i postojala određena činjenica koja će ubrzati određene postupke, a to će nam vrijeme pokazati jest zapravo ukidanje mogućnosti izjavljivanja prigovora dakle protiv rješenja kojim se odbija ili odbacuje prijedlog za pojedinačni ispravni postupak te propisivanje žalbe samo višem sudu. Naime, o čemu se radi? Dakle, spomenuti prigovor dosada bio je potpuno nepotreban jer teško da ću ja kao sudac dakle promijeniti svoju odluku. Ova izmjena bi mogla dovesti do ubrzanja postupaka i za to kapa dolje. Normalno kada govorimo o postupcima ne samo na ovom području, nego općenito generalno svima, a ja ću se zadržati dakle danas na postupcima vezanima za predmet predmet ovog zakona statistika je ona koja nam može otkriti poprilično puno stvari koje nam se na prvu ne čine ili ne vide kao one koje bi, kao ona koja bi zapravo onaj fakt koji bi trebao definirati u kojem smjeru će izmjene određene ići. prosječno vrijeme trajanja rješavanja redovnih predmeta dakle uknjižba založnoga prava u 2022. u odnosu na 2021. smanjena je za 2 dana, sa 25 na 23 po predmetu. I dakle to je u redu. Međutim, ako bismo je ovu godinu gdje je prosječno trajanje 23 dana komparirali sa 2019. onda bismo došli do poraznoga podatka, da 5 dana nam traje više određeno rješavanje određenoga predmeta u odnosu na 2019. gdje je prosječno trajanje bilo 19 dana. Dakle, što se tu dogodilo e to je pitanje na koje biste svi vi trebali pronaći suvisle razloge zbog čega je naravno to tako. Ako bismo pričali i o 2020. godini, dakle onoj koja je evo često ili možda najspominjanija godina Covid godina, dakle u kontekstu nje je i naravno došlo do pogoršanja jer nemojmo zaboraviti činjenicu da je upravo u Covid godini dakle broj neriješenih predmeta koji je zatečen u zemljišno-knjižnim odjelima dakle početkom 2020. godine u 2020. je riješena gotovo 1/3 to je cca negdje oko 18.000 zaostalih predmeta koji nisu riješeni. Naravno, kada pričamo o, kada govorimo o zemljišno-knjižnim samim odjelima i njihovom i njihovom dakle rješavanju određenih predmeta tu imamo ogromnu neujednačenost u samome trajanju. Dakle, nevjerojatno je kao određeni zemljišno-knjižni odjel može riješiti određeni predmet u prosjeku manje od 10 dana dok nekima treba gotovo 3 mjeseca, ali ima i onih još gorih od 3 mjeseca. Dakle, konkretno čini mi se da je riječ o Pagu gdje izdavanje zk izvatka traje 160 nevjerojatnih 162 dana. 162 dana. U mom Imotskom sreća otprilike treba 4 do 5 dana. Dakle, ili je riječ o tom da netko ne radi svoj posao jer eto sjedi ili igra možda tetris igra pa onda nema vremena dakle za izdati određeni zk izvadak ili je posrijedi nešto drugo. Međutim, mi se na ovo možemo nasmijati ali ako krenemo od određenoga građanina koji određenu stvar plaća, a zk izvadak mu je jako potreban da li zbog hipotekarnoga kredita da li zbog nečega inoga onda nam tu stvar baš i ne bi trebala biti naravno smiješna. I onda smo se mi dosjetili čega? Mi smo se dosjetili dakle da ne nabrajam dalje statističke podatke, mi smo se dosjetili gle idemo mi napraviti izmjene unutar kojih ćemo mi iskoristiti javne bilježnike. Javne bilježnike kao one koji će biti svojevrsni nazovimo tako predstavnici suda i oni će nama ubrzati dakle ionako trom sustav. Ja vjerujem da neće jer znamo da se to nije dogodilo dakle u onoj mjeri u kojoj vi državni tajniče navodite, pomak se određeni dogodio je, međutim zasigurno u mjeri u kojoj smo mi očekivali da će doći do ubrzanja određenih postupaka ako pričamo o Ovršnom zakonu. Iz opravdanog, opravdano ovdje dakle apostrofiram da li se, hoće li ista tromost ili malo manja tromost se nastaviti dakle ako pričamo o Zakonu o zemljišnim knjigama. u izradi ovog zakona sudjelovao javnobilježnički lobij? Ja mislim da je, jer ako mi se vratimo u 2020. godinu prilikom donošenja famoznoga Pravilnika o povećanju broja dakle javnih bilježnika gdje je isti povećan za otprilike 10% i onda imate u toj godini izjave različitih javnih bilježnika i njihovih udruženja da ne treba donositi pravilnik po kojem će doći do povećanja javnih bilježnika jer ni oni nemaju što raditi, pa se onda nakon tog kronološkim slijedom javnim bilježnicima dala ovlast dakle za ovršne postupke, pa ima se sada daje ovlast za zemljišno-knjižne. Dakle, ja se ne mogu oteti dojmu da je netko iz javnobilježničkog lobija stvarno bio onaj koji je utjecao na prebacivanje određenog oblika ovlasti na njih. Hoće li se dogoditi da će oni za svaku sitnicu kao što to rade u Ovršnom zakonu prebaciti određene predmete na sudove? Ja mislim da hoće, a ako to tako bude onda nema nikakvoga smisla da javni bilježnici budu oni koji će zapravo preuzeti na sebe ono što ljudi i onako u ovoj državi plaćaju, a to je javni servis, sudovi jer i onako je to u domeni i u nadležnosti sudova. Dakle, ja sad ovdje kao pojedinac ću još uredno trebati platiti određenu taksu javnome bilježniku. Tko je onda dobio po džepu? Hrvatski građani. I možda ono što je najporaznije u cijeloj ovoj priči, dakle donosimo ovaj zakon koji neće riješiti ključni problem Hrvatske države, a to je neusklađenost zemljišnika sa katastrom. Dakle, vi imate isti broj čestice koji je neusklađen u apsolutno svim parametrima dakle od svih onih koji su navedeni u kontekstu onih koji polažu pravo na određenu zemlju u veličini određene katastarske čestice i to bi trebalo biti polazite ovih izmjena i svih onih zakona koji su u paketu ovog. Međutim, tog ovdje nema. Mantramo o rasterećenju sudova, imate situaciju da državni odvjetnik iziđe na teren ako je interes RH gdje su objektivne okolnosti takve da je netko u posjedu određene zemlje više od 100 godina, pa ako smo željeli ubrzati određeni postupak zašto se određeni naputak ili određeni zakonski propis nije izmijenio u domeni u kojoj bi državni odvjetnik bio onaj koji bi mogao ad hoc na licu mjesta donijeti presudu i da određeni predmet dalje ne ide. Jesmo li mogli povećati broj ZK referenata? Pa jesmo, ali ne mi idemo prema javnim bilježnicima. I ono s čim ću vam završit i ono možda što je ključni razlog zbog kojeg nećemo podržati ove izmjene jest da ako mi imamo u vidu da su navedeni zapravo zemljišnoknjižni postupci od izrazitog interesa za RH, a jesu jer imaju oni izravan učinak na povećanje gospodarske aktivnosti, takvi postupci isključivo trebaju ostati u domeni hrvatskih sudova, ne nikakvoga javnoga bilježnika ovoga ili onoga nego isključivo u domeni sudova jer su interes Hrvatske države. Hvala vam. Gospodin Željko Pavić ispred kluba Socijaldemokrata. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsjedavajući, poštovana tajnice, kolegice i kolege. Prvo bih skrenuo pozornost još jedanput na čl. 48. st. 1. koji sam već spomenuo i tajniku i pitanje je trebamo li u taj članak st. 1. dodati još i ono što su dodali uz st. 57., znači da se dokumenti pišu mehaničkim sredstvima pisanja. Pretpostavljam da ćemo taj odgovor dobiti vjerojatno u petak kad ćemo imati glasanje. Htio bih se tu osvrnuti na nekoliko stvari i na izlaganje svojih kolega. Prvo u vezi javnih bilježnika, ja ih ne želim braniti, međutim ako pogledamo prakse iz Europe iz Italije, iz Njemačke vidimo koja je tamo uloga javnih bilježnika. Treba li im davati ovakve poslove? U to nisam siguran sigurno ili trebamo se mi potruditi kao država da drugačije funkcioniramo bez javnih bilježnika u ovom dijelu, pogotovo zemljišnih knjiga u dijelu formiranja zemljišnih knjiga, međutim u zakonu piše da im se to može povjeriti, a ne da će im se povjeriti tako da tu trebamo biti malo oprezniji. I još jedna stvar, nemojmo zaboraviti javni bilježnici neki od njih tjeraju veliki biznis, a neki rade Sizifov posao. Male javnobilježničke kancelarije jedva preživljavaju, a ovi veliki tjeraju biznis, to znamo svi i vjerojatno pretpostavljam da to njihova komora rješava i da će se doći na trag onih rješenja koja postoje u Italiji da postoje nekakva sredstva tako da i oni javni bilježnici koji žive na Tirolu i imaju mali promet dobivaju određena sredstva i mogu normalno živjeti i normalno funkcionirati. Tako bi trebalo biti i kod nas tako da onaj mali bilježnik koji radi u nekoj maloj općini, nekom malom gradu i ima jako mali promet bi trebao dobiti zapravo naknadu iz tih sredstava, pretpostavljam da će to biti tako i kod nas jednog dana. Uređena zemlja, ja sam ovdje dao prijedlog da se sav promet nekretnina obavlja na temelju javnih isprava. A zašto? Zato što postoji puno rupica u tim zakonima. u Zakonu o sprečavanju pranja novca jasno piše da ukoliko ugovor za promet nekretnina sklapa javni bilježnik, odvjetnik ili odvjetnička kancelarija onda su oni dužni provesti dubinsku kontrolu onoga koji plasira novac. Znači to piše u Zakonu o sprečavanju pranja novca, ali samo u slučaju kada oni sklapaju taj ugovor. Ukoliko taj ugovor oni ne sklapaju onda kontrole nema. Zašto nema kontrole? Stranka koja je kupila neku nekretninu dolazi na Poreznu upravu, na Poreznoj upravi uredno napiše izjavu odakle joj novac, Porezna uprava po Zakonu o sprečavanju pranja novca nije pravna osoba koja treba pokrenuti postupak za sprečavanje pranja novca nego je nadzor. Znači HNB, Ured za sprečavanje pranja novca onda Porezna uprava oni su zapravo nadzorni organi i oni ne pokreću te postupke. I sada se desilo kod ove afere u INA-i da je skrenuo pozornost tko? Banka. Zašto? Zato što je banka u Zakonu o sprečavanju pranja novca navedena kao osoba koja mora pokrenuti ukoliko vidi da su se desile određene anomalije. Tako isto i ovdje imamo točno navedeno tko može pokrenuti postupku u slučaju prodaje nekretnina i zbog toga sam predložio g. tajniče da to uđe u zakon da se ugovori moraju sklopiti kod javnog bilježnika, odvjetnika ili odvjetničke kancelarije da uskladimo te zakone i da se nakon toga više ne može desiti da netko kupi nekretninu za novac za koji ne znamo odakle mu je došao. Novac se nakon toga u kešu podijeli, dolazi osoba koja je prodala nekretninu u banku, banka ga pita odakle ti novac, evo, prodao sam nekretninu. I sve je čisto. Nema niše nikakvih tragova. A mi smo ovdje u Saboru donijeli zakon prije nekoliko mjeseci, ako se sjećate, koji je definirao da nakon 5 godina više nemamo pravo pitati osobu za neusklađenost prihoda i imovine. Znači i to smo skratili i dali smo prostor za one koji zapravo rade na crno, koji imaju crni novac, koji stječu imovinu bez plaćanja poreza i koji zapravo oštećuju državu. Zato evo, još jedanput, molba da se to stavi u zakon i da imamo zapravo odredbe koje će sprječavati pranje novca kroz kupnju nekretnina. Mi smo trenutno sa našom zakonskom regulativom oaza za pranje crnog novca. Oaza. Pogledajte koliko stranaca dolazi u Hrvatsku i kupuje nekretnine bez da ih itko pita odakle vam novac. Iz naših susjednih država kupuju i za naše građane, kupuju za sebe, kupuju za razno razne strance i za razno razne kompanije. Dajte da to spriječimo da ostanemo napokon i u tom dijelu, ako je to moguće, uređena zemlja. Znamo da smo trenutno uspjeli uskladiti manje od 10% knjiga katastra i zemljišnih knjiga. Ajmo to što je moguće prije usklađivati na način da poboljšamo informacijski sustav, onaj ZIS, Zemljišni informacijski sustav koji evo, ne funkcionira baš najbolje. Posljednji puta sam razgovarao danas ujutro u 7 i 30 sa prijateljem koji je na čelu jednog katastarskog ureda i koji kaže ZIS danas radi dobro. Ali u ponedjeljak mi nije radio uopće i više puta kontaktiram te svoje kolege i on kaže, kad ne radi kod mene, ne radi ni u Zadru, ne radi ni u Splitu, ne radi ni u Šibeniku. Prema tome, ako imamo tolike rupe u funkcioniranju tog sustava, moramo nešto napraviti, moramo nešto promijeniti, moramo se pokrenuti i raditi na tome da taj sustav bude efikasniji, da bude bolji, a jedan od prijedloga kako to možemo napraviti dao sam i prošli puta, a to je da imamo digitalne dokumente sa kojima ćemo zapravo na mjestu nastanka podataka upisivati te podatke u sustav i to ne na način da ti podaci kad se unesu od strane, onog što sam ja predložio, da to bude javni bilježnik ili odvjetnik ili kancelarija odvjetnička, kad se tamo ti podaci unesu u sustav, ne da to odma sjedne u ZIS nego da onda osoba koja je zadužena za knjiženje tih podataka, te podatke može automatikom provjeriti i propustiti u sustav, ali se podatak unosi samo jedanput na jednom jedinom mjestu, ne unosi se 5 puta. unosi se posebno u ugovor pa u dokument pa nakon toga u zemljišnim knjigama pa u katastru, itd., itd., unosi se na jednom mjestu, a tamo se kontrolira i automatikom se zapravo onda prebacuje u sustav. To možemo riješiti relativno jednostavno. Prošli puta smo ovdje utvrdili, opet od strane osobe koja na tom sustavu radi, da sustav još uvijek nije povezan sa sustavom OIB-a, da nije povezan sa sustavom boravišta i prebivališta. I to nije veliki problem. Zašto? Zato što institucija u kojoj se vodi ZIS, odnosno u koje se, koji zapravo taj ZIS živi, u tom instituciji je i sustav OIB-a i dobro, boravište i prebivalište, to je u sustavu MUP-a, ali nije problem da se to sve uredi i napravi i sredi s obzirom na to da evo, uporno govorimo o interoperabilnosti. Početkom godine smo uspjeli pokrenuti Govenment Servis Bus. To je samo još jedna interakcija između sustava i to možemo relativno brzo i relativno jednostavno napraviti. Žao mi je što se g. Sačiću desio problem koji se desio, a desio se zbog toga što nemamo povezane sustave. Ja ću podsjetiti sve vas ovdje koji ste prisutni koji se toga sjećaju i g. tajnika, mi imamo jedan sustav koji se zove e-Pristojba. e-Pristojba. To je sustav koji vam omogućava da na mjestu gdje trebate pristojbu zapravo platiti, da je možete tamo platiti direktno, ne trebate otići na kiosk i kupiti bivše biljege nego možete to platiti na mjestu gdje je nastaje promjena. Prema tome, to što su vas poslali ne znam kuda u koju poštu i koliko daleko, to samo znači da na tom mjestu nisu imali opremu, a to opet, g. tajniče, vezano za moju raspravu od prošli puta, da trebamo koristiti moderne tehnologije, a ne ići unatrag 20 godina i koristiti stare tehnologije jer ćemo se onda dovesti u ovu situaciju u koju smo se doveli, ako ćemo opet ići sa nekakvim karticama i ne znam kojim uređajima, a to je zapravo nepotrebno. I na kraju, samo da kažem, smatram da bismo mogli napraviti veliki pomak u ovom sustavu zemljišnih knjiga, ali mislim da će se Vlada trebati puno više potruditi. Hvala.

Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Prije svega, dobar dan. Dakle danas raspravljamo o drugom čitanju ili na drugom čitanju Zakona o zemljišnim knjigama i ono što svakako moramo reći u samom početku da smo spremni na načelnom nivou pozdraviti svaki pokušaj da se nešto promijeni, da se nešto ubrza i da se nešto u samom sustavu digitalizira. No ono što ostavlja zasigurno gorak okus u ustima, s obzirom da je Hrvatska neovisna zemlja 32 godine da u 2022. g. mi raspravljamo o tome da eto, ćemo konačno nešto digitalizirati da bismo 2026. došli na 60% i ovo ne pričam sa namjerom da velim da je za to kriv kolega Salapić, bilo je tu puno vlada, puno ministara, puno državnih tajnika, puno velikih prilika i i upravo zbog tog gorkog okusa koji ostaje u ustima može si svatko od nas postaviti pitanje da li bi i sada bili spremni raditi taj iskorak da nismo u EU i da ne lovimo neke vlakove da povučemo čim više sredstava koji nam se stavlja na raspolaganje i kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Definitivno je da je puno toga moglo biti napravljeno prije, da se puno toga moglo ubrzati i da sa puno toga smo mogli sustav napraviti i operativnijim i transparentnijim, samim time i efikasnijim i definitivno je da je s tim potezima u nekim ranijim vremenima ne bismo imali ovakvu percepciju hrvatskog pravosuđa kakvu imamo, ali isto tako, ne bismo tavorili vječito u donjem dijelu svih tablica kad se priča o Doing bussinesu ili o tome kako kako investitori, poglavito strani investitori gledaju na RH i pokušaje ostvarenja svojih poduzetničkih ideja u samoj Hrvatskoj. Puno je tu vlakova propušteno i zato moram naglasiti da s aspekta oporbe i kluba SDP-a unatoč tome što određeni pomaci jesu napravljeni, smatramo da naše zemljišne knjige, stanje u našim gruntovnicama nije takvo da nas može zadovoljiti jedna redovna mirna mini reforma ili redovna i mirna tranzicija jer svatko tko je ikada imao posla sa gruntovnicom i bavio se zemljišnim knjigama zna da ovom sustavu treba snažna promjena, usudio bih se reći, jedna snažna revolucija, da konačno podvučemo inventuru, da vidimo gdje smo, što smo i zašto smo, koliko toga na današnji dan je apsolutno krivo, a ne da izlazimo van sa nekim promjenama, a i sami smo svjesni da nam je baza iliti da su nam sami temelji u izuzetno lošem i slabom stanju. U konačnici, toj percepciji hrvatskog pravosuđa jednim najvećim dijelom uz ono što gledamo na televiziji kad se radi o velikim predmetima, doprinosi to što masa malih ljudi kad raščišćava, poglavito kad se maknemo od Zagreba, nekakve svoje poljoprivredne čestice, nekakve međe, kreće nešto graditi, nešto rušiti, ako upadne u žrvanj u koji dolaziš kroz zemljišne knjige kad moraš ući u gruntovnicu, tada najbolje vidiš koliko zapravo je tu akumuliranog 10-ljetnog nereda. I ono što mogu reći kao gradonačelnik je da i ovih dana upravo imamo jednu raspravu unutar gradske uprave o jednoj zemlji, čak zapravo i djelomice van Koprivnice za koju nitko ne zna kako je, pobogu, prije nekih 30 i nešto godina, završila u vlasništvu grada, iako tu zemlju posjeduje netko apsolutno drugi, vjerojatno stoljećima i dolazimo do toga da ispada da nažalost bez suda nećemo uspjeti raščistiti taj slučaj da ne ispadne da smo nekome pogodovali. E to sad pokazuje koliki je nered u samom onom početku i na toj bazi, kao mi sad idemo nešto mijenjati i napraviti bolje. Naravno da kad gledamo s aspekta gospodarstva isto tako bi mogli navesti jako puno primjera gdje zbog toga nereda su neki odustajali od svojih investicija, gdje su neki pokušali pa su završili u bespućima hrvatske birokracije koje, hvala Bogu još uvijek ima na svakom koraku i nakon toga odustajali i govorili, jednostavno ne možemo ostvariti svoju poduzetničku inicijativu i previše nam vremena da bismo svoju ideju postavili za noge. Zato, na noge, zato samo stava da jednostavno i ovo danas što je pred nama je nešto što zaslužuje plus, ali nije dovoljno. Imamo jedan pokušaj kroz sustav javnih bilježnika, danas u prethodnim raspravama je spomenuto da tu postoje neki bilježnički lobiji, ne bi išao toliko daleko jer kad odeš malo dalje od Zagreba, postavi se pitanje, pogotovo po manjim sredinama, da li i kako će ti bilježnici išta moći doprinijeti i kako će to sve skupa uopće pomoći tome da se ubrza sustav, osim onoga dodatka da ćemo nažalost u nekim situacijama se naći u tome da jedino što imamo je da građanima rastu troškovi. Naravno da bismo sad mogli pričati sve godine u kojima je odlazilo krivo u gruntovnici i kad pričamo o zemljišnim knjigama, naravno da bismo isto tako mogli sad navoditi i afere koje su ispale iz naših gruntovnica, a bilo ih je nažalost jako puno, ali nema potrebe da ponavljamo nešto što već znaju i vrapci na granama nego jednostavno smo stava da trebamo, ne samo zbog NPOO-a, ne samo zbog Europe, ne samo zato jer nam se otvara prostor da dobijemo xy milijuna eura da bismo se nešto iskapacitirali, imati u nekoj u nekoj budućoj situaciji raspravu o puno obuhvatnijem promjenama Zakona o zemljišnim knjigama gdje ćemo imati jasan plan, brojčani prikaz, kada i kako ćemo doći do nečega, koji ljudi će na tome raditi, kako ćemo ih i u konačnici i platiti jer korupcija uvijek na kraju dana ima neko svoje ime i prezime, ali moramo si priznati da puno tih ljudi je nažalost prošli na stranu korupcije jer su plaće u tom jednom segmentu pravosudnog sustava apsolutno smiješne. Zato kao klub SDP-a nismo spremni podržati ove zakonodavne izmjene jer jednostavno smatramo da su one premale i preslabe s obzirom na trenutak, pa i povijesni presjek koji smo prešli

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče, pomoćnici, kolegice i kolege. Danas raspravljamo već i u ovom sazivu Saboru, ne znam već neki put o problemu zemljišnih knjiga, raspravljali smo prije i nažalost bojim se da ćemo raspravljati opet netko drugi ili isti ili slični u neko vrijeme. Ajdemo vidjeti, ja nekako u razmišljam tehnički i uvijek se tehnički postavljam. Ajdemo vidjeti što imamo i što bi htjeli. Dakle ili možda ono što bi htjeli. Sigurno bi htjeli biti jedna sređena država, sigurno bi htjeli da bilo tko od nas za svoju nekretninu kad dođe u gruntovnicu ili nemamo da budemo iskreni nemate ni potrebu ić u gruntovnicu i putem e-građana odnosno putem svih aplikacija možete dobiti izvadak iz svoje odnosno iz gruntovnice možete dobiti gruntovni izvadak, vi možete dobiti i podatke iz katastra i sve ostalo i voljeli bi da to svako može dobit za svoju nekretninu i voljeli bi jednako tako da to može dobiti bilo koji investitor i da investitor, da postoji osnovna vjera da je, službene isprave da postoji vjera u njima, u njih i da to funkcionira, ali nažalost to kod nas nije tako. Dakle imali smo projekt i potrošeno je već dosta novaca, imali smo projekt koji se zvao „sređena zemlja“ u kojem smo potrošili dosta novaca, imali smo projekt ZIS-a, Zajednički informacijski sustav i taj zajednički informacijski sustav je dobar projekt i on dobro funkcionira i ako imate točan podatak vezan uz katastar i vezan uz gruntovnicu on će vam uroditi točnim podatkom. Što smo kroz povijest imali? Mi smo imali da je katastar išao raditi nove izmjere, da je napravio nove izmjere, da su te izmjere stajale i da onda su te izmjere su u međuvremenu život ide dalje, čestice se preoblikuju, kupuje se, gradi se, da zbog toga što nije bilo dovoljno referenata odnosno u jednom času se nije, nije se plaćalo prekovremeno da ljudi koji su bili zaduženi za gruntovnicu nisu odradili posao na vrijeme i to je propalo. ja ne bih rekla da je propalo do kraja, al je propalo. Ja cijelo vrijeme govorim podatak koji je službeni podatak, ja ga nisam isisala iz malog prsta i ne govorim s njim zato što sam zločesta ili zato što sam oporba jel je on činjenica. Mi u Hrvatskoj u ovom trenutku imamo 3.417 katastarskih općina, raspolažemo sa 14,4 milijuna parcela, 9,7% je građevinsko područje, 2000.g. je bila ključna godina kad smo krenuli i krenulo je dakle sređivanje katastra i gruntovnice, dosad je u 22.g. u službenoj uporabi 237 katastarskih općina, a sređeno je recimo 397, ali još uvijek nije u službenoj uporabi jer nije prošlo sve ono certificiranje koje treba, kad to podijelite dođete do 167.g. da nam treba da se to sredi. Mi sad govorimo o nekoliko stvari, govorimo o NPOO-u, mi moramo sjesti za stol, najbolje glave koje se u to razumiju i odlučiti što hoćemo. Tu sam vrlo afirmativno govorila kad je bio projekt da idemo sređivati temu da ovih 9,7% građevinskog područja da bude projekt snimanja građevinskog područja jer cijelo vrijeme sam i nekako i bila razmišljanja da to treba napravit, ali ja imam nekakva iskustva u određenim poslovima i zaista nisam opće prakse i ne razumijem se u sve. Recimo da imam iskustva koja su vezana uz ovo, neće biti i nećemo napraviti iskoraka dok se ne napravi zajedničko tijelo katastra i gruntovnice, to mora biti zajedničko tijelo, to mora biti, to mora biti ili neki središnji ured ili neko središnje tijelo, svejedno je jer mi, samo uzmite od svoje vlastite parcele ako ste imali ili vlastitog zemljišta ili JLS, koliko puta je katastar odnosno ljudi koji se bave s tim i koji su ovlašteni za to izlazili na teren i snimali. Počelo se snimati sa onim starim aparatima, danas se sve snima digitalno dronovima, oni iziđu dron po dron, utvrdi sve te točke i sve to super, ista čestica nije se mijenjala, snimana je nekoliko puta, ali kad onda dođete i gledate stanje, u katastru je ona recimo 368 kvadrata, stanje u gruntovnici je 401 kvadrat, ista čestica. Problem je uvijek i kad je ona u gruntovnici veća jer vi morate dokazivati otkud je ona 401 kvadrat, otkud je ona nastala 401 kvadrat, da ne kažem da tu još imamo problema, mi imamo dvije vrste katastra na području Hrvatske, imamo katastar austro-ugarski i imamo talijanski katastar. Vi još uvijek kad uđete dakle danas u smislu optimalizacije, u smislu digitalizacije, vi sad na svojim pametnim telefonima taj čas kad uđete u Državnu geodetsku upravu možete vidjeti kakvo je stanje i onda recimo meni je uvijek zgodan primjer otok Vis i kad pogledate snimku otoka Visa, otok je Vis tu, a kad pogledate katastar i gdje se nalaze kuće, one se nalaze u moru jer su nastali pomaci koji nisu evidentirani i koji nisu napravljeni i to ima svoju povijest. Zašto? Nekad su bile stare karte, pa su te stare karte bile na pausu, pa su se one kopirale nekoliko puta, ti strojevi su zagrijavali i raširili te karte, dakle tu ima niz stvari koje su tehničke naravi, ima i niz stvari koje su isključivo pravne naravi. Ako imamo probleme tehničke naravi i ako imamo probleme pravne naravi onda sam apsolutno sigurna da bi to trebalo zajedno objediniti jer najgore što će biti da mi to ponovo evidentiramo, ponovo snimamo i da ponovo za neki dobar projekt koji se financira iz NPOO-a, koji je sređivanje građevinskog područja on je definiran na 10.g., 10.g. za jednu zemlju prođe u trenu, trenu, 10.g. za nas prođe u trenu, da nakon 10.g. o tome raspravljamo. Ovo je jedan od pokušaja ministarstva koji je zadužen za poslove gruntovnice da sredi probleme. E sad, mi te, kad treba, kad imamo problem onda pokušamo iznaći neka rješenja i onda imamo dva spasonosna rješenja koja nam se provlače kroz zakone. Jedno spasonosno rješenje koje nam se uvijek provlači kroz zakone kad ne znamo tko bi bio zadužen za nešto onda su nam za to zaduženi komunalni redari i komunalni inspektori od čipiranja pasa i mačaka do rušenja kioska, do uklanjanja žardinjera sa cvijećem do utvrđivanja da li netko ima energetski certifikat ili bilo šta, sad nam odjedanput spasonosno rješenje su postali javni bilježnici i onda uvodimo u posao javne bilježnike. Nekoliko puta sam govorila s ove govornice i nekad će neko, valjda će nekom past na pamet da kaže gle ima tamo ona jedna šuša koja stoji na toj govornici, govori često o tom problemu i katastra i gruntovnice i ne samo da govori o tom problemu nego pokušava iznaći rješenje. Ja sam sigurna nakon iskustva i godina koje imamo, je jedino rješenje koje je objedinjavanje katastra i gruntovnice, da to bude na istom mjestu i da se tu radi o paralelizmu, da se paralelno sve zajedno provodi. Jer vi danas kad imate problem, vi prvo taj problem napravite snimak, pa onda idete u katastar, pa vam taj katastar riješi, pa vam napravi prijavu, pa vam napravi prijavu. Kad idete onaj nekakav ispravni postupak za jednu parcelu, pa vam onda taj ispravni postupak ide za zemljišno-knjižni odjel, pa oni imaju svoje procedure u kojem imaju i rasprave i sve ostalo. I onda u konačnosti dođete i to rješenja. Mi smo po putu skupili brdo problema. Naš jedan od problema kojeg mi trebamo sad rješavati je problem koji je trajao od '41. pa tamo ja bih rekla do odnosno '45. tamo pa do sad kad vlasništvo nije bilo važno, kad se vlasništvo ako se je evidentiralo neke promjene evidentirale u katastru, kad u gruntovnici da evidentirate sve ono nije bilo važno da bi onda iza '91. godine shvatili da je svako vlasništvo važno. Pa kolegice i kolege, mi imamo ceste u naravi koje u naravi postoji, koje u naravi koristimo. Kad dođete u gruntovnicu vi još uvijek imate tamo stare vlasnike i onda kad pokušavate to za neki novi projekt i nešto novo srediti onda morate dokazivati da su bivši, da su vlasnici koji jesu bili isplaćeni za to. Mi to imamo, to je naše naslijeđe. Mi imamo naslijeđe u kojem nismo vodili računa o vlasništvu ti to dolazi na naplatu. Ovo je rješenje, dakle mi danas vi možete sad na svom pametnom telefonu vrlo jednostavno doći do svog, podatke kakvo vam je stanje u gruntovnici. Ako vam je sve o.k. ne trebate mijenjati zakon, ne trebate ništa, izvadite. Ali ako imate i najmanji problem da vam i najmanje nije evidentirano onda žali bože. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Željko Sačić, klub Hrvatskih suverenista. Hvala vam Poštovani predsjedavajući, državni tajniče, kolegice i kolege, hrvatska javnosti. Evo mi se zapravo ponovno hvatamo u koštac sa nekim problemima, sa nekim našim demonima prošlosti, demokracije, načelima ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, stvarno-pravnim pravima i koji su zapravo temelj u temelju našeg pravnog postojanja. Naš Ustav je jasan oko toga, a i svi oni dokumenti na koje se referiramo sa ponosom, sa radošću. Dapače, osnaženi smo i europskom pravnom stečevinom u vezi sa tim. Posebno se ojačava Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i svi drugi akti, Deklaracija UN-a vlasništvo je sveto jel'? Devedesete godine kada smo promijenili taj sustav od društvenog vlasništva krenuli u to slobodno tržište, onda je to zapravo temeljna potka bila osim mnogih drugih nacionalne osobne slobode, zaštita privatnog vlasništva. Sad za očekivati je bilo, naravno rat nas je spriječio u tome, sve je zastalo, ali za očekivati je bilo da u mirnom periodu, osobito nakon '96. godine kada smo se počeli oporavljati, kada smo krenuli tu tranziciju gdje su mnoge države istočno-europskog bloka već davno prije krenule, da korak po korak ispravljamo sve te nepravde, sve ono i da učimo a imali smo od koga učiti. Mi smo mogli učiti i danas moramo učiti od Poljaka, od Mađara, od Estonaca, od Litvanaca, od Čeha, od Slovaka. Pa oni su daleko, daleko napredovali a imali isti sustav društvenog vlasništva, imali taj totalitarizam, takav sustav još tvrđi, još žešći koji je zadirao u ta privatna vlasništva u svom funkcioniranju ili konfiscirao ili sa određenom simboličnom naknadom uzimao za potrebe tog općeg dobra kako su zvali za gradnju cesta, vodovodnih mreža, infrastrukture, društvenih, vatrogasnih domova, bog te pitaj za šta sve ne i to je bilo korisno za tu društvenu zajednicu i tako je i u Hrvatskoj bilo. E sad je ostao problem, ostao je problem kod nas što posebno u gradu Zagrebu, oko većih gradova u Hrvatskoj ali i u ruralnim sredinama da se tadašnja vlast tog tog bivšeg sustava jugoslavenskog, socijalističkog upisivala komotno odnosno stavila zabilješke, otimala, uzimala ili bez naknade konfiscirala ili sa simboličnom naknadom daleko od pravedne, tržišne i što nije privedeno svrsi ta djedovina, ta privatna vlasništva, ti privatni vlasnici su logikom stvari to obrađivali pošteno posjedovali ili je bilo prije njihovo. Sad je znači negdje napravljena na nekoj parceli ne znam trafostanica. Negdje je napravljen i most pa je okruženo. Negdje kao u Dotrščini zamislite napravljen spomenik u Dotrščini antifašistima, odnosno žrtvama tog terora, totalitarizma, ali kilometar šestarom okolo sve zgrade, sve livade idite dole pogledati sve je dan danas pod zabilježbom. Ne smije se lopata zakopati poljoprivrednici kamoli prodat, kamoli bilo šta gradit zato jer bi se vizura spomenika ugrozila i uništila. E sad tako na privatnim parcelama imate da ljudi gdje je uzeto za cestu, cesta mora bit širine četiri, pet metara ali te vlasti, kotarski odbori su uzimali površinu 10 metara, šta ja znam. djedovi i bake su to ogradili, međutim njihovi nasljednici i dan danas iako su Zakonom o vlasništvu koji je donesen stupio na snagu negdje '97. godine, iako je dosjelost na tom društvenom vlasništvu trajala 40 godina, a Ustavni sud iz nepoznatih razloga '99. je to ukinuo. Znači mogao si 40 godina ako si uživao tu svoju zemlju koju je i prije od tvog dede i bake bilo, 40 godina prošlo ex lege si postao zakonski vlasnik, samo otišao u gruntovnicu, konstatirao tu činjenicu i opet si svoj na svome. Međutim, ne dragi državni tajniče ne može tako, vi to znadete da ne može, morate izgubiti novaca, truda, advokate plaćat, sudske postupke u prvom stupnju vodit, u drugom jer su to različita tumačenja. To su Bog te oslobodi kakva sva tumačenja protiv takvih vlasnika, a takvih nekoliko stotina tisuća u Hrvatskoj. Znači Zakon je o vlasništvu, o vlasništvu i stvarnim pravima '96. rekao svi koji ste bez tereta, da li bez, u posjedu poštenom i savjesnom 40 godina, a bivša vlast vam nije to trajno ovaj opteretila ili fizičko onemogućila da uživate protekom tog roka vi ste i dalje vlasnik. Međutim, ne obvezuje vas ne možete provesti jedan zk ispravni postupak, ne možete elaborat, morate sudski postupak za utvrđenje vlasništva, u redu, ali onda 100 problema jer sva ta društvena imovina je prešla na lokalnu upravu, samoupravu gradove i onda vas za vašu djedovinu za tih 10 kvadrata tereti Tomaševićeva uprava danas ne to je naše. Šta je tvoje, di je tvoje, otkud je to tvoje? Tko dozvoljava hrvatskom čovjeku da mu se ograničava sol na rane dalje stavi. Prema tome to trebamo promijeniti. Ovaj zakon je kozmetika prema ovim problemima. Kozmetika je znači dajte donesite, uskladite konačno stvarno stanje, omogućite ljudima koji su u mirnom, savjesnom i zakonitom posjedu da ostvaruju to pravo ex lege samo konstatacijom da su to naslijedili ili da su i danas u takvom posjedu. To bi bio veliki iskorak i u skladu sa deklaracijama i europskim rezolucijama i svemu onom. Također ovo smo nekoliko puta pričali o tom besmislu i tom, tim posljedicama kriminala, ratnih zločina jednog totalitarističkog sustava gdje su cijela sela izvlaštena, protjerana, pa to u Rusiji nema danas, to nema nigdje. Znači imate Španovicu i proglašeni su svi redom, znači u Španovicu, Borićec, Zrin, ne znam još Udbina i još neka sela, svi redom su proglašeni od najmanjeg do najstarijeg narodnim neprijateljima, ratnim zločincima i …/Govornik se ne razumije./… hametice sve im je oduzeto eto, jedna od tih presuda sam vam dao. Pa kako mi to ne možemo dragi, dragi moj državni tajniče ispraviti. To se sa vašim prethodnicima su ti ljudi, predstavnici tih rijetkih preživjelih nasljednika razgovarali, kod Vrhovnog suda su bili sastanci, čak je crkva tu bila, crkvena zemljišta su oduzeta, crkve se nisu mogle graditi na starim temeljima, ministarstva pravosuđa, političke stranke HDZ je obećavao u svakoj izbornoj kampanji, logično, da će to riješiti, nažalost nije se riješilo. Daj ako treba donesite zakon pa to je u pitanju, u pitanju je ne znam 50-60 tisuća hektara šuma, livada ne znam ni ja oranica čega, sve je to zapušteno. Pa zamislite unuka kad gleda svoju djedovinu u Zrinu to je kuća od tvog dede, biskup Petanjak vam je žrtva takova istoga između i tu je broj telefona piše prodaje se kuća. A znate tko prodaje? Prodaje Srbin koji je pobjegao u Beograd i on ima mogućnost da proda i neki čak su si unuci da bi srce bilo na mjestu kupili svoju imovinu, svoju kuću, to se u Zrinu događa. Pa zar smijemo, zar možemo to dozvoliti? Hajde krenimo to, je treba digitalizirat. Što se tiče javnih bilježnika prvo treba vidjeti šta oni o tome misle. Drugo, trebamo sigurnosne standarde postavit da ne bude kriminala, ne želimo uopće anticipirat da je mogućnost ovaj kriminalnog djelovanja ili sad je takva mogućnost. Evo prije par dana smo pročitali 14 njih u zločinačko udruženje u jednoj gruntovnici umreženo ovaj i otkriveni su, krivotvorili su te zemljišne knjige, to su strašne mogućnosti manipulacije i kriminalnog djelovanja. Znači idemo vidjeti da li je sigurnosni sustav dobro postavljen od zaštićen od zlouporaba, tehnički da ne govorimo opće, informacijsko-tehnički i onda krenut u to pa vidjet. U ovom trenutku ne čini mi se da je to sve ispunjeno.

(HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, kao što smo čuli iz izlaganja kolege Sačića zemljišne knjige stvarno za sobom i pred sobom otvaraju jako puno otvorenih pitanja, ali ja ću se pokušati držati ove teme jer pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama. Ovaj sustav zemljišnih knjiga se sustavno nadograđuje još '96. godine, a zbog izmjena i dopunama kojih kojih je bilo puno 2019. se išlo na novi zakon o zemljišnim knjigama na koje se i ove izmjene i dopune odnose. Da svi mi bi voljeli da je ovakav zakon bio i prije i godinama unazad taložilo se mnogo problema u ovom sustavu kao što je govorila i kolegica Mrak Taritaš. Što mi tražimo? Što trebamo od ovog sustava? Trebamo točnost podataka, ali i brzinu postupaka obnove i stvaranja novih zemljišnih knjiga kao i manje vlasničkih parnica koji, koje traju kraće. Da bi sve to postigli trebamo iskoristiti sve prednosti današnje suvremene tehnologije, digitalizacije elektroničkog poslovanja koje u zemljišnim knjigama postoje kroz zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra kao naravno i ojačati ljudske kapacitete za provedbu ovog zakona. Upravo u tom smjeru smatram da ove izmjene i dopune Zakona idu pa tako predviđaju daljnju digitalizaciju u postupanju u zemljišnoknjižnom postupku i vođenja zemljišnih knjiga. Zemljišne knjige se digitalizaciju sada u potpunosti u smislu da će i zbirke isprava postati digitalne, a ne kao do sada samo glavne knjige. Njime se uvodi isključivo elektroničko podnošenje prijedloga za upis u zemljišne knjige putem javnih bilježnika i odvjetnika, a koji su uz državne odvjetnike obvezni korisnici elektroničke komunikacije sa sudom. Naime, već danas kao što smo već čuli više od polovice prijedloga za upis kao i odluka koje se dostavljaju u zemljišnu knjigu na provedbu dostavljaju se elektroničkim putem i ta činjenica nam govori kako je ovaj propisani odgodni učinak od tri mjeseca nakon kojeg više neće biti moguće podnijeti prijedlog direktan na sud ili putem pošte u papirnatom obliku je dovoljan. Ukupni iznos sudske pristojbe za podnošenje prijedloga putem javnih bilježnika je manji nego prilikom neposrednog podnošenja na sudu ili predajom putem pošte i čuli smo od državnog tajnika da je javnobilježnička tarifa za podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu osam bodova što znači iznosi 80 kuna, PDV 100 kuna i kad dodamo sudsku pristojbu koja je 125 kuna za elektronički podnesene prijedloge to je iznos od 225 kuna, a minimalni iznos neposredne predaje ne računajući poštarinu i ostale troškove neposredne predaje prijedloga je 250 kuna. Nadalje, propisana je obvezatnost javnog bilježnika da nakon sastavljanja javnobilježničkog akta solemizacije ili ovjere potpisa na ispravi koja je tema za uknjižbu prava vlasništva ili drugog stvarnog prava u zemljišne knjige obvezno podnese prijedlog za upis osim ako se stranka tome izričito ne protive. Ovime će se unaprijediti i kvaliteta podataka. Novost ovih izmjena je isključivo elektronička zbirka isprava za sve isprave koje se zaprime nakon stupanja na snagu zakona kao isključivi elektronički spis za sve redovite predmete dok će se u posebnim predmetima spis voditi elektronički kad se za to naravno ostvare preduvjeti. Sad ću se osvrnuti na ono što nas vjerojatno najviše muči na terenu, a to su katastarske izmjere. Izuzetno važne radnje od interesa za RH, a kojima se utvrđuje stvarno stanje na terenu o čemu je govorio kolega SAčić. U Hrvatskoj imamo čuli smo 3.421 mislim katastarsku općinu, ako se ne varam nešto manje od 15 milijuna katastarskih čestica, veliki dio njih je oslonjen na izmjere još iz 19. stoljeća. Problem koji uvijek ističemo je sporost provođenja oko toga smo uvijek suglasni, zbog toga je HS donio Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskog područja za razdoblje od 2021.-2030. i očekujemo od Državne geodetske uprave da osigura provođenje katastarskih izmjera koje su temelj za obnovu odnosno osnivanje zemljišnih knjiga. U skladu s tim je potrebno ubrzati i pojednostaviti postupke osnivanje i obnove zemljišnih knjiga kako bi dobili baze zemljišnih podataka za veći broj katastarskih čestica. Tu se sada uvode javni bilježnici kao povjerenici sudova. Ovaj zakon određuje sa se provođenje postupaka, osnivanje i obnove zemljišne knjige može povjeriti u rad javnim bilježnicima kao povjerenicima suda i to kada sud ne raspolaže dovoljnim brojem službenika za provođenje postupaka, a o toj potkapacitiranosti sudova smo danas stvarno dosta čuli. Dakle, prijedlogom zakona se omogućuje sudu da on sam utvrdi može li s obzirom na postojeće raspoložive kadrovske kapacitete i stanje zemljišnoknjižnih predmeta provesti postupak obnove odnosno osnivanje zemljišne knjige na temelju nove katastarske izmjere u roku kojeg je odlukom odredilo ministarstvo ili će taj postao prenijeti odnosno povjeriti javnom bilježniku. Kao što sam već spomenula usvojili smo program katastarskih izmjera za desetogodišnje razdoblje, a činjenica je kako postoje sudovi koji stvarno ne raspolažu dovoljnim brojem svojih službenika odnosno ZK referenata. Javni bilježnici kao povjerenici suda sastavljaju nacrte zemljišnoknjižnih uložaka u postupku osnivanja i obnove zemljišne knjige, ali omogućuje se provođenje postupaka povodom prijava i prigovora podnesenih u postupcima osnivanja i obnove zemljišnih knjiga. U tim postupcima javni bilježnik donosi nacrte, odluke, a konačnu odluku opet donosi sud. Ovime se omogućuje brže provođenje postupaka što nam je svima prioritet jer smo svjesni kako brži postupci dovode do kvalitetnijih podataka, ti podaci nas dovode do veće pravne sigurnosti, bolje investicijske klime koju svi uvijek zazivamo kao i do ostalih benefita kako gradovima i općinama kroz komunalne naknade odnosno doprinose tako i fizičkim osobama u sferi vlasništva. Dodatno se uređuje još niz stvari kao što su davanje ovlaštenja centrima za socijalnu skrb koji će moći neposredno pristupiti i pretraživati podatke i zemljišne knjige po imenu i prezimenu, nazivu i OIB-u i naravno da je to zaposlenicima centara za socijalnu skrb potrebno u njihovom svakodnevnom radu, a korisnici Uvedeni su i rokovi za donošenje odluke povodom prijava i prigovora, smanjeni su kriteriji za uspostavu baze zemljišnih podataka, odredbe o dostavi također se mijenjaju na način da se rješenje kojim se prijedlog za upis odbacuje odnosno odbija dostavlja i osobama u čiju korist je bio predložen upis kao i osobama na čijim pravima je uknjižba predložena. Zatim određen je i sporazum o sufinanciranju postupaka osnivanja obnove i dopune zemljišnih knjiga što smo i do sada provodili, ali ovim zakonom to evo imamo određeno. Ono što je različito od prijedloga iz prvog čitanja uz nekakve nomotehničke izmjene odredba čl. 3. ovog prijedloga koji izričito propisuje da privatne isprave koje su temelj za upis moraju biti sačinjene mehaničkim sredstvima pisanja, što smatramo primjerenim današnjem vremenu suvremene tehnologije. Isto tako konačni prijedlog zakona dopunjen je čl. 33. koji se odnosi na trenutnu kadrovsku strukturu službenika čime im je dana mogućnost pristupa polaganja polaganja ispita za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta i biti imenovani za ovlaštenog zk. referenta i ako ne ispunjavaju uvjete iz čl. 125., a taj članak kaže posebnom stručnom ispitu za ovlaštenog zk. referenta može pristupit službenik koji imaju, koji ima najmanje naziv stručni prvostupnik javne uprave i 3.g. radnog iskustva na poslovima zemljišnoknjižnog referenta, dakle time se daje postojećem kadru isto tako mogućnost položiti ispit i biti ovlašteni zemljišnoknjižni referent. Evo zbog svega ovoga gore navedenog i sve što sam izrekla smatram da ovaj zakon će doprinjeti svemu onome čemu težimo, puno toga smo rekli, brži dakle postupak, pa i transparentniji i zbog toga će Klub HDZ-a podržati Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama. Hvala. Gđa. Ivana Kekin, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, izvolite. **Kekin, Ivana (NL)** Hvala puno poštovani potpredsjedniče, poštovani tajniče, kolege, suradnici. Evo ovako, dakle pozdravljamo zapravo predložene izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama koji će, kojima će se osigurati ažurniji i kvalitetniji zemljišnoknjižni podaci, što će kao posljedicu imati veću pravnu sigurnost zapravo i bolju investicijsku klimu i jačanje gospodarske aktivnosti. Postupci osnivanja i obnove zemljišnih knjiga su poslovi od interesa za RH i imaju izravan učinak na povećanje gospodarske aktivnosti. Stoga je neophodno zakonom propisati postupanja koja će omogućiti kvalitetne i brze postupke osnivanja i obnove zemljišne knjige, te uspostavu baze zemljišnih podataka. Pozdravljamo i uvođenje javnih bilježnika kao povjerenika suda u postupke osnivanja i obnove zemljišne knjige, što će značajno utjecati na dinamiku postupaka koji više neće ovisiti samo o kadrovskim kapacitetima sudova. S ciljem daljnjeg unaprjeđenja postupka obnova zemljišnih knjiga predlažemo još jednu izmjenu predloženog zakona na koju smo predali i amandman. Dakle postupak obnove zemljišne knjige na temelju podataka katastarskog operata koji je u službenoj uporabi i čije stanje podataka je dovoljno ažurno da ne zahtjeva novu izmjeru, po postojećem čl. 183. ili što je ostalo od istog sukladno predloženom čl. 17. značilo bi da službenici na temelju dostavljenih podataka, zemljišnoknjižni službenici, sami provode postupak obnove zemljišne knjige, a izuzetno i kada sud ocijeni da je potrebno na raspravu za sastavljanje uložaka može se pozvati službenika nadležnog za katastar u svojstvu stručne osobe za katastarske podatke. Takvo postupanje u praksi se zapravo pokazalo neučinkovito ili nemoguće jer je za postupak obnove zapravo neophodan zajednički rad katastarskih i zemljišnoknjižnih službenika. Naime, samo zajedničkim i sustavnim pristupom moguće je obnoviti zemljišnu knjigu čemu u prilog govori i iskustvo na području Grada Zagreba gdje je provedena obnova zemljišne knjige na temelju podataka katastarskog operata za katastarsku Općinu Jakuševac i Zaprudski otok, što su primjeri kako se zapravo zajedničkim radom organizirano i sustavno u kratko vrijeme može dovršiti obnova zemljišne knjige i pripremiti podatke za ulazak u zajedničku bazu zemljišnih podataka. U proteklom razdoblju, a nakon prvog čitanja izmjena ovog zakona u Gradu Zagrebu je pokrenuto niz aktivnosti i održani su konstruktivni sastanci koji su rezultirali sada već započetim aktivnostima, pa su u tijeku obnove zemljišne knjige za katastarsku Općinu Centar, Trešnjevka, Odra i Sesvete, dakle pozitivnih pomaka ima. Građani Grada Zagreba koji su pozvani na izlaganje podataka i obnovu zemljišne knjige pokazali su značajan interes. U tom postupku zemljišne knjige će se uskladiti, će uskladiti svoje podatke sa stanjem katastra, riješit će se upis vlasnika, povezat će se knjiga položenih ugovora sa glavnom knjigom i riješit će se stari predmeti, što će omogućiti zapravo u budućnosti i brže uknjižbe. Vlasnici nekretnina će izbjeći i financiranje pojedinačnih geodetskih elaborata i odvjetničkih usluga u često dugotrajnim zemljišnoknjižnim postupcima jer će se postupak usklađivanja provoditi po službenoj dužnosti kroz izlaganje podataka i obnovu zemljišne knjige. Na kraju, predložene izmjene i dopune ovog zakona koje reguliraju postupak osnivanja i dopune zemljišnih knjiga uz izmjenu čl. 17. kako predlažemo, omogućuju brz i kvalitetan postupak, ali tek nakon što je isti pokrenut odlukom iz čl. 19., postojeći čl. 185., međutim nije jasno tko inicira donošenje odluke i na temelju kojih podataka, niti je propisana obveza provođenja osnivanja i obnove zemljišnih knjiga, a budući da je to posao od interesa za RH to više ne bi smio biti samo rezultat entuzijazma i dodatno uloženog truda pojedinih sudova i pojedinih katastarskih ureda već propisana obveza, tim više što uvođenjem javnih bilježnika kao povjerenika suda postupci obnove više neće ovisiti o kadrovskim kapacitetima pojedinih sudova. Ministarstvo pravosuđa treba poticati obnove zemljišne knjige i biti podrška sudovima, a naročito u Gradu Zagrebu gdje je većina zemljišne knjige neobnovljena nakon novih izmjera 1950. do '70.g., a i one koje su tada obnovljene već su danas većinom neusklađene s katastrom i stvarnim stanjem. Hvala vam puno. Gospodin Boris Milošević, Klub zastupnika SDSS-a, izvolite. Poštovani predsjedniče, potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Kad god je bila prilika govorio sam o ovoj temi jer je važna i uvijek smo govorili o zakonskim izmjenama i uvodili sa zakonskim izmjenama određena tehnološka rješenja koja jesu donosila pomak u praksi. Ali samo po sebi, po meni to nije bilo dovoljno. Ove izmjene i dopune predstavljaju jedan od pozitivnih iskoraka koji se moraju napraviti. Ali nama bi ovdje u ovoj materiji unatoč vidljivim rezultatima trebala revolucija. Konačni cilj izmjena i dopuna zakona, odnosno reforme zemljišno-knjižnog sustava u širem smislu bi trebala biti i vjerujem da je postizanje pravne sigurnosti. To je nešto o čemu bismo svi trebali stremiti, a za to nam trebaju sveobuhvatni revolucionarni pomaci u sustavu što uključuje naravno i status i plaće sucima, sudskim savjetnicima i zemljišno-knjižnim referentima. Notorna je činjenica da u pojedinim dijelovima Hrvatske gruntovnica i katastar nisu usklađeni, a stvarno stanje je nešto treće. Vlasnički list, posjedovni list i stanje na terenu su tri različite priče. Najveći dio problema proizlazi iz bivše države kada je vlasništvo dominantno bilo društveno, ali mislim da se ne trebamo više time pravdati. I danas država nije riješila svoje vlasništvo, nije riješila ni lokalna samouprava. Nedavno mi se obratila jedna općina koja želi riješiti problem zgrade u kojoj ima svoje sjedište od osnivanja općine, jer je zgrada u državnom vlasništvu, da ne prepričavam slučaj čovjeka, gospodina Vitasa iz Benkovca koji je pokušavao riješiti pitanje parcele na kojoj ima svoju obiteljsku kuću. Tu sagu sa tom parcelom je rješavao preko 10 godina, a čovjek je radio sve prema uputama institucija i čekajući te institucije ali je to radio 10 godina. On je time zapravo kažnjen. Da ne prepričavam slučajeve koji su se događali za vrijeme trajanja Zakona o preuzimanju i upravljanju određenom imovinom iz '95. godine čije posljedice u nekim slučajevima traju i danas jer se imovinom građana srpske nacionalnosti koji su izbjegli raspolagalo protivno duhu zakona i dobrog gospodara. Jedan od najpoznatijih slučajeva koji se ističu i danas u medijima i koji do danas na žalost nije riješen je slučaj gospodina Kasuma iz Benkovca. Da ne prepričavam slučaj iz svoje šire obitelji gdje se država uredno upisala na privatnu parcelu iako za to nije imala uvjete što je bila po meni najviše greška suda koji je dopustio takav upis što je poslije u novom postupku i priznato. Vjerujem dakle da svi imamo negativne primjere iz prakse. Ne želim reći da država nije prepoznala problem i da se ništa ne radi, ali kad bi išli sa još hrabrijim promjenama i investicijama, kad bi išli sa poticajnim mjerama prema građanima, da građani riješe svoje pitanje vlasništva to bi bio velik iskorak u dobrom smjeru. Jer kada će građani na Baniji riješiti pitanje svojih vlasničko-pravnih odnosa. Iz ove perspektive čini mi se nikad. Zamislite koliko bi bilo lakše sa pravnim prometom nekretnina, prostornim razvojem, planiranjem, izvedbom infrastrukturnih projekata, provedbom strateških investicija, projekata financiranih iz fondova EU, dodjela koncesija, drugih projekata da ne spominjem obnovu kako u Zagrebu, tako i na Baniji. Uvođenje javnih bilježnika kao povjerenika suda u postupke osnivanja i obnove zemljišnih knjiga temeljem nove katastarske izmjere možda je korak u pravom smjeru. To će svakako vrijeme pokazati. Nisam u potpunosti siguran da javni bilježnici imaju taj kapacitet, ali vjerujem kako je rečeno da se komuniciralo sa Komorom i da će javni bilježnici dobro reagirati. Jer javni bilježnik prema predloženom zakonu ne može odbiti povjereni mu posao osim iz opravdanih razloga. Rekao bih tu još nešto. Ne znaju svi dobro materiju zemljišnih knjiga. I u sudovima imamo suce koji su suce koji su specijalizirani za to, imamo zemljišno-knjižne referente koji su specijalizirani za to. Imamo odvjetnike koji se ne bave, odnosno koji se bave najvećim dijelom i specijalizirani su za zemljišne knjige. Zemljišne knjige su kompleksna materija gdje dobro treba poznavati procese. Uvođenje isključivo elektroničkog podnošenja prijedloga putem javnih bilježnika i odvjetnika unutar zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra je dobro i sigurno će dovesti do veće pravne sigurnosti kao i brzine u rješavanju predmeta. Ipak ostaje pitanje što znači da će stranke moći samostalno podnositi prijedloge za upis kad se ispune tehnički uvjeti, odnosno kada ćemo moći očekivati da su ti uvjeti ispunjeni? Jer mislim da ovakvim uređenjem makar posredno ograničavamo ili otežavamo pristup sudu, jer se na neki način uvodi posrednik. Bilo bi dobro kad bi građani mogli putem sustava e-građani, dakle sami podnositi prijedloge za upis kao i javni bilježnici i odvjetnici. Ono što je dobro, je dobro da stranke koje se nalaze kod javnog bilježnika ne moraju više odlaziti na neko drugo mjesto ili uz javnog bilježnika još negdje već će to moći napraviti sve kod javnog bilježnika. Ili što mogu podnijeti prijedlog jednom zemljišno-knjižnom odjelu bilo putem, dakle odvjetnika ili javnog bilježnika, dakle bilo kojem zemljišno-knjižnom odjelu taj zemljišno-knjižni odjel će to proslijediti nadležnom zemljišno-knjižnom odjelu. Sjećam se prije samo 10 godina, rodni list smo mogli izvaditi samo u matičnom uredu gdje smo bili upisani, pa ako nam taj matični ured nije blizu, ako živimo negdje drugdje morali smo napraviti punomoć, ovlastiti nekog drugog da nam izvadi A zašto? Jednostavno matični uredi tada nisu bili informatički povezani, bili su informatički otoci sami za sebe. Svaki pozitivan iskorak , a kad se podvuče crta kod ovog prijedloga zakona je definitivno on donosi pozitivne promjene unatoč neizvjesnosti koja nosi nova uloga javnih bilježnika, unatoč činjenici, dakle da nemamo hrabrijih iskoraka naprijed ovaj zakon donosi pozitivne iskorake i iz tog razloga Klub zastupnika SDSS-a će podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. I vama. Sada je na redu gospodin Dario Zurovec, Klub zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče ovo je tema o kojoj se već priča desetljećima. Naime, katastar, zemljišne knjige, gruntovna nisu usklađeni kako treba vjerojatno još od doba Austro-ugarske. Granice među gradovima, granice među općinama, pa čak i među županijama uopće nisu posložene a nerijetko se i mijenjaju. To radi dosta velike probleme na samome terenu, a problemi se otprilike od sredine 2007., 2008. godine samo gomilaju. Zašto se gomilaju? Gomilaju se zato što su se tada objedinile baze i kako su se objedinile baze podataka ljudi su odjedanput dobivali različite adrese. I dan danas se to nije riješilo. Treba također naglasiti da sve te izmjene, bilo koja promjena uvijek košta. I naravno, ona poznata uzrečica vrijeme je novac. Naime, tu se možda pokušava uštedjeti na vremenu zbog uvođenja javnih bilježnika, no javni bilježnici sad ovisno kako tko ima iskustva, moja su iskustva pozitivna, ali nečija su negativna ponekad niti ne znaju da je sami postupak koji se tiče novih izbora. Sam postupak obnove zemljišnih knjiga je dosta specifičan i za učinkovito provođenje je potrebna suradnja i katastra i zemljišnih knjiga, a pod tom suradnjom se smatra da se istovremeno provodi kako katastarsko izlaganje tako i zemljišno-knjižno sastavljanje Nacrta novog zemljišno-knjižnog uloška, tako da se bilježnici mogu u relativno kratkom vremenu pripremiti i za provođenje postupka osnivanja, ali i obnove zemljišnih knjiga. Kako će to izgledati u praksi mi ćemo to tek vidjeti. Treba naglasiti dalje, dobar dio tih referenata unutar zemljišnih knjiga lagano ide već prema mirovini. Novog kadra s obzirom na pad broja stanovnika u Hrvatskoj mislim da i ne bude bilo. Možda se na ovaj način pokušava uskočiti, jednostavno uključiti javne bilježnike u taj cijeli proces, no vidjet ćemo kako će to ići. Treba naglasiti još jednu problematiku digitaliziramo sustave, dodajemo nove baze, spajamo baze i slično, administracija u državi se gomila, pa je poanta digitalizacije da se administracija smanji i da manje ljudi radi u administraciji, a ne da se samo tu gomila, gomila i gomila. Sada imamo situaciju da 800 000 stanovnika radi u privatnom sektoru, a oko milijun ljudi radi u javnoj administraciji. Za sezonu uveli smo otprilike 120 000 radnika, pa se ja sad pitam koji to sustav uopće na svijetu može izdržati? Treba također reći da ljudi koji onda i ostanu raditi na zemljišnim izmjerama i koji čak su i zainteresirani za taj posao prvo imaju neadekvatne uvjete za rad. Znači ti uvjeti su takvi da praktički ja sam vidio bolje štale koje su uređene od njihovih ureda, urednije pločice u tim istim štalama. I to sada ne pretjerujem nego to su štakornjaci. Vi ne možete raditi normalno. Baš mi je jedan djelatnik, jedan simpatičan djelatnik evo mogu spomenuti Filip rekao da je sad čak doktorirao servisiranje starih printera, starih računala i da praktički ima novu jednu referencu. Znači, čovjek se u principu šalio sa tim svojim poslom zato što ne možete raditi normalan posao ako to ne prati naravno moderna tehnologija, a tobože ulažemo u digitalizaciju. Treba naglasiti dalje, znači uvjeti su nikakvi, a drugo ako vi nakon 18 godina rada nemate mogućnost nagrađivanja to je problem. Tu pozdravljam ovaj dio koji je vezan za stimulaciju od 10% ako će to naravno ići u dobrom smjeru. Ljudi onda otiđu u gradove ili županije za veće novce, a rade praktički manje složen posao. Treba također naglasiti da ne može tu biti nikakvi postupci koji su po nekakvoj prst palac metodi. Znači tu se treba zaista onda tome pristupit sustavno i treba vidjeti tko ima kakav fiskalni kapacitet. Imamo bogatijih općina, imamo siromašnijih općina. Za siromašnije općine s obzirom da je financijski okvir unutar Republike Hrvatske takav da 80% financija drži država. Te općine sve skupa ne mogu to same platiti, a ti problemi postoje već jako, jako dugo. Nadam se da će se barem tu naći određeni financijski kolač koji će naravno oni moći, mogu reći zagrist kako bi naravno mogli uskladiti te svoje zemljišne knjige. Ako vi nemate usklađene zemljišne knjige, ako nemate usklađeno vlasništvo, pogotovo ako su tu nekakve nedorečene stvari između općina, županija, država vi ćete automatski odbijati bilo kakvog novog investitora. Isto tako treba naglasiti da sve ovo zajedno što mi danas pričamo se pričalo i prije tri godine i prije 5 godina i prije 10. Ja mislim da je to jedan dovoljan znak da se mi svi zajedno naravno ubrzamo i da naravno da se cijeli ovaj postupak usklađenja zemljišnih knjiga naravno i tu ubrza. Digitalizacija je jedan dobar potez, ali tu digitalizaciju naravno treba pratiti i optimizacija cijelog ovog sustava da naravno na koncu imamo uređenu zemlju i bolju Hrvatsku. Hvala. **Radin, Ovdje su sa nama učenice i učenici, profesorice i profesori možete se diči da, Ekonomske i upravne škole Osijek pa da ih pozdravimo Dobro došli! Idemo dalje. Gospođa Anka Mrak-Taritaš sad pojedinačno. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče i pomoćnice, kolegice i kolege. Petak nije baš zgodan dan pogotovo petak prije podne ne izaziva nekakvu veliku raspravu, ali ja uvijek mislim da je ovo tema o kojoj treba raspravljati i ovdje ne treba nas oporbu shvatiti eno tamo oporba nešto grinta, sad oni nešto nalaze prigovore, sad nema stvari koje ne mogu prigovoriti, probajte nas shvatiti da postoji nekakva iskustva, postoje nekakva znanja i postoji nešto što je naša obaveza i zadaća sa ove govornice reći. Ja bih voljela živjeti i voljela bih da ovi mladi ljudi koji su sad na galeriji i koji su došli u Sabor žive u zemlji u kojoj postoji povjerenje u katastar, u kojoj postoji povjerenje u gruntovnicu, u kojoj jedna sređena zemlja i koja barem za građevinsko područje, to je 9,7% naše zemlje imamo sređen katastar i gruntovnicu i nemao strah kada dolazi bilo koji investitor, nemamo strah ni nas samih da ćemo doći i da ćemo onda vidjeti da nam je u katastru jedno, u gruntovnici drugo, stanje na terenu treće i da nam je to i da živimo u jednoj takvoj sređenoj zemlji. Ja želim živjeti u takvoj zemlji. Ono što moram reći, ja sam sigurna da je Ministarstvo pravosuđa svjesno problema, apsolutno sam sigurna. Sigurna sam da je i ministar svjestan problema. E sad, jedno je biti svjestan problema, a drugo je ponuditi rješenje. Ovo vam je jedno rješenja, pokušaja i promašaja. Ajmo sad probati s javnim bilježnicima, možda nam nešto tu uspije pa sad kad uvedemo javne bilježnike, možda će oni nešto napraviti. Za ozbiljan iskorak, za napraviti sređenu zemlju, za napraviti zemlju u kojoj to sve za funkcionira treba hrabrosti. Treba hrabrosti reći, ljudi moji, od 2000., meni je referentna godina 2000., tada je bio novi Zakon o katastru, tad smo dobili sredstva od Svjetske banke, tad smo potpisali ugovor za Svjetsku banku i odlučili smo u projekt Sređena zemlja koji projekt kao Dakle imati sređenu zemlju, imati podatke u katastru i podatke u gruntovnici međusobno povezane i da ih dobijete. Ono je na razini teorije okej. Nakon 22 godine smo vidjeli da smo kroz taj projekt Sređena zemlja uspjeli riješiti 5%, ajde da sam onako široke ruke, 5% i kaže državni tajnik, ali sad ćemo od 2000. do '22. smo 5%, a '22.-'26. ćemo doći na 60%. Nećemo doći. I znamo u ovom trenutku da nećemo doći, ali da li, sad je moje bazično pitanje, do kad mi imamo pravo na onaj model pokušaja i promašaja. Sad pokušavamo s javnim bilježnicima pa kažemo okej, spasonosno rješenje će bit javni bilježnici. Pri tom ovdje nitko nije do kraja siguran da će to baš biti uspješno. Ono što nam hoću reći, ja ću dok ću imati prilike govoriti, govoriti sljedeće, morate napraviti objedinjenu priču katastra i gruntovnice. Ne može katastar govoriti mađarski, a gruntovnica, ne znam, turski jer se međusobno neće razumjeti, mora biti objedinjeno i mora se u objedinjenoj priči rješavati katastar i gruntovnica. ja govorim iskustvom kojim imam. Čak je katastar u jednom trenutku napravio i napravio je nove izmjere i onda su te nove izmjere stajale jer su trebale sa strane kolega koji su zaduženi za gruntovnicu, oni su trebali odraditi svoj posao i znate na čemu je palo? Palo je na tome što se u tom trenutku donijela odluka da nema plaćanih prekovremenih sati i nije imao tko to napraviti. Dakle u tom trenutku je odluka na razini Vlade bilo da nema prekovremenih sati, nitko nije mogao prekovremeno raditi i na tom je pralo, a život u međuvremenu ide dalje. Ljudi grade, ljudi ljudi kupuju, ljudi svoje parcele međusobno vežu i sve ostalo, ono što želim naglasiti, sve vam na kraju pada na ljudima. Jedno je politička volja da se hrabro kaže, ljudi moji, kaže se dosta, u ovom trenutku je dosta, idemo u jedan projekt, svu energiju, snage i novce ćemo dati u taj projekt. To je prvo, i drugo, vidjeti s kojim ljudima raspolažemo. Nama su za bilo koji ozbiljni projekt

Zahvaljujem predsjedavatelju. Evo, da odmah kažem, ovo stvarno nema nikakve veze sa političkim opcijama na vlasti, ovako bi razmišljala i da trenutno imam odgovornost napraviti nešto u sustavu. Dakle, kolegice Mrak-Taritaš, vi ste govorili o potrebi povezivanja katastra i gruntovnice i to doista je jedan jedan od temeljnim pristupa kako popraviti stvari, međutim, postoji još jedna tema koja se na to nadovezuje, a koje se nismo dotakli, a to je rješavanje zemljišno-knjižnih sporova. Čak će se i moći u nekom trenutku ili u nekom opsegu povezati gruntovnica i katastar, ali tamo gdje imamo puno plombi, puno onih z brojeva, puno upisa od kojih se ne može riješiti sljedeće dok se ne riješi prethodni, a prethodni predstavlja nekakav spor koji se vodi na sudu, ako taj postupak ne ubrzamo, a da se ne vodi 10, 15, 20 ili više godina, opet nećemo napraviti ništa. E, to je, to je suština problema. Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Dakle i državni tajnik kad je uvodno rekao, rekao je da je to jedna od tema koja mu je izuzetno teška, jedna tema Ministarstva pravosuđa koja je izuzetno teška ja apsolutno mislim da je tema kad je u pitanju vlasništvo, izuzetno teško. Tko je taj koji će odlučivati i reći da je nešto više ili manje važno? Nitko, dakle tu treba voditi određene postupke. I ti postupci i kad pogledate postupci koji se vode na različitim sudovima, dakle zemljišno-knjižnim odjelima u Hrvatskoj se različito vode. Imate nekog gdje vi to možete dobiti u 5 ili 10 dana i gdje ostanete zapanjeni koliko to traje, a ima negdje gdje je to otišlo u ambis i traje godinama, kao da je propalo, nestalo i više nikad neće biti. Dakle s jedne strane morate stvoriti zakonodavne uvjete, s druge strane, morate napraviti i pokazati hrabrost i reći ljudi moji, do sad to nije funkcioniralo, moramo drugačije i s treće Hvala. Zahvaljujem predsjedavajući, poštovana kolegice Mrak-Taritaš. Vi ste doista u mnogim svojim izlaganjima ovdje govorili o važnosti spajanja ove dvije baze podataka, katastra i gruntovnice i mislim da s razlogom mnogi tu reformu nazivaju reformom nad reformama, zapravo na taj način jačamo i načelo povjerenja u istinitost zemljišnih knjiga, no ono što mene zanima, jesmo li mi danas konačno, izmjenama i dopunama ovoga Zakona završili eru iščitavanja podataka iz karti iz vremena Franca Jozefa, Marije Terezije i ostalih? Hvala.

zemljište gdje moji roditelji imaju vikendicu koju su uredno kupili, uredno platili, uredno sve, kupili su je '66., od '67. mi tamo ljetujemo. Ja se nadam da ćemo uskoro uspjeti riješiti te katastarski je sve čisto i sve okej, da ćemo uspjeti riješiti i u gruntovnici i sve ostalo što treba. Pri tom imam nekakva znanja, imam nekakvo iskustvo, znam možda i postaviti prava pitanja i još uvijek kad dođem na službene karte katastra vodi se jedna velika čestica na kojoj ima 100 različitih kuća u kojoj ljudi već negdje tamo već i stanuju tokom godina. I još uvijek mi zapravo funkcioniramo na dva katastra. Jedan je talijanski katastar za ovaj dalmatinski dio Hrvatske i jedan je katastar iz Austro-Ugarske. E da nam se možda u u nekim stvarima vratiti u vrijeme .../Upadica: Vrijeme./... Marije Terezije, bilo bi bolje. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala G. Deur. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče, poštovana kolegice, evo, super je, katastar je sigurno i zemljišne knjige su jedna kvalitetna tema i konstruktivna i dobro da se o tome raspravlja. Vi ste sigurno čovjek koji imate reći puno o tome. Ali mene zanima jedna stvar. Dok ste vi bili ministrica, da li ste predlagali da u Vladi se spoje gruntovnica i katastar? Ako jeste, zašto to nije napravljeno, ako niste, zašto niste? Vjerujem sad u opoziciji imate puno više ideja, to je razumljivo,

Apsolutno iskustvom koje sam imala i u periodu kad sam bila ministrica i kad sam sjedila i bila na tom projektu i sve ostalo sam se zalagala za ovo i jedna od ideja kojom se išlo u izbore 2015., odnosno 2016. je bilo da se napravi središnje tijelo za katastar i gruntovnicu. O tome imam čak i pismeni trag, čak imam i elaborat, čak imam i napravljeno, čak imam i napisano to kao tri metode, jedna brza, jedna spora, jedna nekakva konzervativna metoda kako se to treba napraviti. Vjerovali ili ne, ne bi lijena, ja nisam imala problem niti to što imam i što imam napismeno, što imam napisano na 5, 6 kartica teksta sam i dostavila ovom ministru. Dakle za neke stvari trebate biti u sustavu, trebate vidjeti, trebate, znate, cijeli život učite i onda trebate to sve zajedno odraditi i to jesam, dakle ideja je bila za izbore 2015. odnosno 2016. da jedna od tih prijedloga bude što nam nije uspjelo .../Upadica:

ne samo 3 mjeseca prije izbora. I vi ste to dali, vjerujem ministru Malenici, ali ja sam žalostan ako vi to niste tad dali našem, tada vičnom premijeru da to bude osnažena vlada jer danas i ono, ovo šta pričate bi bilo malo umanjenije i sigurno bi išli u novu temu puno bolju, to mi je žao. Evo, nesretan sam zato što znam da vi to možete i da ste jako tu stručni .../Upadica: Hvala

Ali to nije dobro. Dobro, ajde. Stoti put kažem da nije dobro prekršit zakon. .../Upadica se ne čuje./... Ma nemojte se meni ispričavati, mislim. Meni ni u džep ni iz džepa, je l' da, mislim, ali međutim,

Poštovana zastupnice, vi ste to ovdje izrazili skepsu u vezi javnih bilježnika i njihove uloge u ovom dijelu. Vjerujte mi, evo ja poznajem nekoliko javnih bilježnika, razgovarao sam s njima i oni nisu oduševljeni s time da oni preuzimaju tu ulogu zato što za obavljanje tih poslova treba imati dodatnu radnu snagu koja će ih koštati. I sad, ove velike kancelarije javnobilježničke će to moći relativno jednostavno provesti, međutim, mali bilježnici to neće moći provesti. I smatram, s obzirom na to da oni imaju nekakvu zadršku, da to neće biti dobro rješenje. Nisam siguran hoće li oni baš sa oduševljenjem početi raditi te poslove. To je jedan dio problema. Drugo, iznenađen sam sa zadrškom koju ima Vlada da daje poslove javnom bilježniku koji zapravo do sada bilježnik nije radio, a istovremeno nije spremna da definira da se moraju sklopiti ugovori kod njih u kancelarijama odvjetničkim i kod odvjetnika da to bude legalno i da se može napraviti kontrola za sprječavanje pranja novca, to me čudi. **Radin, Furio Kolega Pavić, dakle tema da li javni bilježnici to mogu ili ne, čak i predlagatelj je rekao idemo probati pa ćemo vidjeti. Ja vam to uvijek nastojim usporediti temu, .../nerazumljivo/... dakle ja sam završila arhitekturu. U svom životu sam se bavila prostornim planiranjem, projektiranjem se nisam bavila jer je tako otišao život dalje i otišla sam u prostorne planove i na tom sam i radila i završni rad i diplomu i sve ostalo i to mi je bila tema. Činjenica je da uvijek kroz nekako život nešto malo i projektirate. Meni danas da vi dođete i kažete ja bih jako volio da vi meni isprojektirate moju obiteljsku kuću, jel' sam završila arhitekturu – jesam, jesam imala kolegij projektiranje – jesam. Znate što bih vam ja rekla kolega Pavić? Pa nemojte mene, pa ja se s tim u životu nisam bavila. Pa odite tamo negdje gdje se netko bavio i netko zna. Tako vam je temelj javnih bilježnika. Pa oni se do sad tim nisu bavili. Od kud znanje, edukacija i sve ostalo? Gospođa Dalija Orešković je sad na redu.

ili obnove zemljišnih knjiga povjerava javnim bilježnicima zato što bi kod takvog mišljenja bila i da imam priliku predlagati neke promjene u sustavu pravosuđa. Da odmah razjasnim za razliku od nekih drugih zastupnika koji su se osvrnuli na ovaj outsourcing. Ne mislim da su javni bilježnici iz nekih svojih osobnih materijalnih pobuda lobirali za ovakva rješenja, ne mislim niti da su za neke svoje sitne takse lobirali niti odvjetnici. I sama dolazim iz tih krugova i štitim struku, međutim mislim da se ovakvim rješenjima, a neka me ili potvrdi ili demantira ovdje prisutni predlagatelj ovakvog zakona. Ovakvim se rješenjima posegnulo zbog toga što nam u sustavu nedostaje kadrova. Štoviše kadrovi nam iz sustava odlaze, dakle nemamo dovoljno pogotovo u nekim sudovima zemljišno-knjižnih referenata, zemljišno-knjižnih savjetnika i zemljišno-knjižnih sudaca. To je glavni problem Hrvatske. Jučer sam govorila i o sustavu zdravstva da imamo problem sa nedostatkom medicinskih sestara, primalja i da zbog toga se na njih radi pritisak ucjene, ne dopušta im se prestanak radnog odnosa. Slična situacija je i ovdje. E sad što to govori? To govori da država ne vodi računa ne samo o svojim građanima nego o onima koji u sustavu rade. Ovakvo rješenje kojim se javnim bilježnicima povjerava posao koji bi primarno trebali obavljati sudovi bojim se da krećemo u provaliju. Kolegica Anka Mrak-Taritaš je govorila o tome da je ministar u odgovoru na moju repliku rekao i sam hajmo probati, pa ćemo vidjeti funkcionira li ovakav model ili ne. Mislim da se država tako ne bi smjela niti postaviti. Dakle, javni bilježnici rade čitav spektar pravnih poslova, međutim oblikovanje ili preoblikovanje zemljišnih knjiga nije nešto s čime su se javni bilježnici do sada matično bavili. Dakle, to traži nekakvo stručno, specijalističko znanje. I ako smo do sada imali stav da takvo znanje nemaju, takvu razinu obrazovanosti zemljišno-knjižni referenti, doduše i drugačije su i obrazovani to stoji. Ali mislim da tim više ne bismo to trebali ovako na preskokce bez prethodne obuke, bez predodžbe kako će to u praksi izgledati povjeravati nekome tko se primarno ili dominantno nečim drugim bavi, a tim više što je i sam predstavnik predlagatelja rekao da je ovo jedno prijelazno rješenje primarno zbog nedostatka kadrova u samom pravosuđu dok se eto sustav iznutra ne ojača između ostalog i sa ovih 10% stimulacije. Dakle, jedini ispravni put je jačanje sustava iznutra i da odmah budemo na čistac to je temeljna i praktički glavna zadaća Ministarstva pravosuđa. Ministarstvo pravosuđa ne smije intervenirati u sadržaj sporova nego mora voditi brigu o tome ima li sustav kapacitete za obavljanje svojih zadaća kao što ministar zdravstva mora voditi računa o tome imamo li dovoljno liječnika i medicinskih sestara, tako i ministar pravosuđa mora voditi računa imamo li dovoljno sudaca i zemljišno-knjižnih referenata. I tragično je da mi u izvješćima predsjednika Vrhovnog suda starim nekoliko godina imamo upozorenje na ovaj problem i da ga resorni ministri nisu imali volje, snage, a ni znanja rješavati. I sad posežemo za rješenjima koja su naprosto loše. Povećati plaće odmah, osigurati bolje materijalne uvjete rada, ovo što je govorio kolega prije mene kako izgledaju njihovi sobičci, kako izgledaju njihovi kompjuteri to je živa istina. To je poraz hrvatskog pravosuđa. To što su nam pravosudne zgrade najderutnije, najzapuštenije u svojim sredinama. Maknite se malo dalje od glavnog grada, a čak i u Zagrebu situacija nije onakva kakva bi trebala biti za jednu državu koja drži do sebe. E to je ispravan put. A ovako ćemo doći do toga da one ocjene, one odluke koje treba donositi sudbena vlast jer ocjenjuje dokaze, jer provjerava ima li spora i tko je u tom sporu u pravu provodi netko tko bi zapravo trebao biti neko tehničko-administrativno osoblje. To nije uloga javnih bilježnika, jer ne bi smjela niti biti. Mi smo gotovi, ali ne sa replikama. Gospođa Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana kolegice Orešković. Dakle, mi možemo ovdje imati u Saboru donositi najbolje moguće zakone, najidealnije, najbolje moguće. Možemo svi reći gle baš imamo super te odredbe. Jednako tako izvršna vlast može reći o.k. spremni smo sa razine ne znam ministra donijeti odluke i sve ostalo, ali na čemu sustav počiva? Počiva na ljudima i počiva na iskustvu tim ljudima, na znanju tih ljudi. Bave li se uopće temom gruntovnice, bavljenje se uopće sa tom temom su specifična tema i ne mogu svi raditi sve. Danas čitam u novinama da se, da ljudi ne žele raditi u državnoj upravi da će se omogućiti svima onima da nakon 65 rade do 67, da će se čak na pola radnog vremena uzimati ljude iz mirovine jer mi ljudi Možemo uvoziti radnike za građevinu, ali bojim se da radnike koji će se baviti gruntovnicom ne možemo ni uvest. **Radin, Furio Zahvaljujem. Kolegice točno je, ne možemo ih uvesti ali se moramo pitati zašto smo te ljude izgubili. Govorimo o ljudima o koji su radili u javnom sektoru, tamo gdje rade tzv. uhljebi, e pa nisu uhljebi svi. Uhljebi su oni koji rade na ovakvim mjestima, dobro plaćenima, a zapravo ih u u pravilu nema, čast iznimkama. Tu ćete naći uhljebe, ali tamo gdje je težak, u pravilu težak posao da li je to fizički, psihički iscrpljujuće kao što je to za medicinske sestre ili traži neko znanje, a kopati po spisu, tražiti svaki podatak o zemljišno-knjižnoj čestici, o površini, obliku pa to traži određenu koncentraciju nije niti to tako lako kao što to mnogi trivijaliziraju. E takvi ljudi nama odlaze iz sustava, odlaze na bolje plaćena radna mjesta, odlaze tamo gdje su više cijenjeni, više uvažavani jer ih ova država očito ne treba. Tretira ih onako, šuta nogom i nabacuje je s njima. To nije rješenje. (Nezavisni)** Zahvaljujem. Poštovana kolegice Orešković, dakle suštine ovih izmjena i jeste digitalizacija sustava, evo to kaže i Članak 101. kaže spis se u redovnim zemljišno-knjižnim postupcima vodi u elektroničkom obliku, međutim ono što mi dobivamo, a i sama ste primjere iz zdravstva, ja ću evo navesti primjere iz Državnog inspektorata, naši poznanici, naše kolegice kažu da sada zapravo rade dvostruki posao. Jedan je ova elektronička baza, elektronički unos podataka, a drugo je mehaničko odnosno one paralelno rade još uvijek rukom baze podataka. Zapravo smo time dodatno opteretili taj naš administrativni kadar koji je ionako već opterećen kada će zapravo prestati ova prijelazna faza i počet rasterećivanje samog sustava. Hvala. U ovom obliku kako ste vi postavili pitanje neće još dugo, ali rekla bi da to čak i nije glavni problem. Tamo gdje je zemljišno-knjižno stanje čisto, tamo se i ovog trena novi zemljišno-knjižni upis provodi u pravilu za tjedan ili dva dana. To će vam javni bilježnici, svi odvjetnici potvrditi. Dakle, ako je zemljišno-knjižno stanje čisto nema problema već sada, ali ako postoji mali spor, ako postoji nekakva plomba, a pogotovo ako ih postoji 10 ili 20 nekakvih spornih stvari, e te sporne stvari ne rješava zemljišno-knjižni sudac, nego sud. Vodi se spor na nekom drugom sudu gdje se saslušavaju svjedoci, gdje se provode vještačenja, gdje se pišu žalbe, pa se žalbeni postupci čekaju godinama, pa se vrate na prvostupanjsko suđenje i traju ispočetka. Tu je suština svih problema neriješenih zemljišno-knjižnih pitanja. A toga se nismo dotakli ma niti izbliza. (Nezavisni)** Poštovana zastupnice osobno mislim da je u ovom zakonu zapravo pokušalo se dati javnim bilježnicima posao koji je daleko ispod njihovih sposobnosti i njihovih mogućnosti. Nemojmo zaboraviti da javni bilježnici imaju jedan stručni ispit, državni ispit položen više nego što imaju to suci. I sad se ovdje priča konta tih javnih bilježnika, a mislim da ona njihova uloga zapravo treba biti da se pomoću njihovih dokumenata koje oni rade zapravo poboljša i naš sudski sustav i da se poboljša kontrola na samim sudovima i promet nekretnina, bez toga nije dobro, neće biti dobro. Drugo što sam htio reći, ako i sada povećamo broj zaposlenika u zemljišno-knjižnim odjelima nećemo riješiti problem jer ti ljudi trebaju prvo sagledati problematiku, nakon toga trebaju savladati informacijski sustav pa tek onda početi normalno raditi, a to će potrajati.

Mi imamo javne bilježnike u sustavu ovrha, mi imamo javne bilježnike u sustavu ostavinskog postupka, ali do kojeg trena, do onog trena kad neko pitanje postaje sporno. Dakle, ako u ostavinskom postupku su svi s nečim suglasni onda će ostavinski postupak pred javnim bilježnikom i dovršiti. Jel tako? Ali ako neko uloži nekakav prigovor ili istakne nekakav zahtjev tko to rješava? Sud. Ja ovdje govorim da smo prešli tu granicu u ovlastima koje bi trebali povjeravati javnim bilježnicima jer nisam sigurna da je ovdje to tako dobro detaljno razrađeno i naznačeno. Može li javni bilježnik reći evo ispunjeni su uvjeti za postupak obnove zemljišnih knjiga ili ovdje imamo neko sporno pitanje o kojem kažem treba odlučivati sud. To je prerogativ koji država ne može povjeriti nekom trećem kao svom povjereniku, nikada. To je moj stav. **Radin, Furio Poštovana smatrate li da treba prikupljati dobrovoljnim prilozima sredstva za uređenje prostora gruntovnica? Naime, i u Varaždinu smo imali svojedobno inicijativu županije da bi se riješili prostori gruntovnice gruntovnice jer su preko rupa doslovno ljudi prolazili kao stranke ugrožavajući vlastito zdravlje. Ovo je sad bilo sarkastično, ali ono što sam vas željela i pitati i napomenuti zbog tih tehničkih uvjeta naravno su i …/Govornica Državni tajnik poštovani iznio je podatak da bi se trebale te plaće povisiti za oko 3.000 kuna što je hvale vrijedno. To je ipak više od onih 12% sada sada točno iskazane inflacije. Znači ipak će se njihovi uvjeti u materijalnom smislu poboljšati, pa eto molim vas komentar. **Radin, Zahvaljujem. Točno je za Varaždin, pisalo je čak da nije bio dobro riješen niti sustav grijanja ili hlađenja. Imamo i druge probleme, recimo sud u Bjelovaru čini mi se da je u zgradi koja je u zakupu, a osoba kojoj se zakup plaća odnosno pravna osoba je vrlo često predmet postupaka koji se na tom sudu vode. Dakle, to je država koja nema vlastito dostojanstvo i ne brine o onome što je važno. Zgrade u kojima su pravosudna tijela su izuzetno važne. Gdje nam je trenutno USKOK, ajmo poći od toga, u zgradi koja je srušena u potresu do dana današnjeg nije obnovljena zgrada USKOK-a, USKOK-u rade svega 33 pravosudna djelatnika, u državi ovako natopljenoj sa pravosudnim aferama. Dakle od najviše instance u pravosuđu, pa do najniže sustav je naprosto neadekvatan, nema dovoljno materijalnih ulaganja, a o stručnosti

Zahvaljujem poštovani predsjedavajući i poštovani tajniče. Evo danas smo vam rekli već puno svojih primjedaba, jedan dio smo ponovili sa prvog čitanja koji niste prihvatili i nadamo se da će jedan dio biti prihvaćen kroz vaše amandmane ukoliko ste zaključili da je taj dio dobar i da bismo stvarno doprinjeli boljitku i ovog zakonu, a na kraju krajeva i našoj zajednici, pogotovo u ovom dijelu koji se tiče „uređene zemlje“. O tome sam govorio, naglasit ću još jedanput, molimo da se te javne, javni dokumenti koriste u prometu nekretnina da se pokuša na neki način jednostavno onemogućiti crni promet odnosno promet sa crnim novcem, sa novcem koji je stečen protuzakonito, da se to jednostavno pokuša na neki način u ovoj zemlji spriječiti da nemamo više navalu tih ljudi koji dolaze ovdje kod nas i sa crnim novcem kupuju nekretnine i nakon par godina taj novac postane zapravo čisti novac s kojim mogu nakon toga raditi što hoće. U isto vrijeme, vjerojatno ste čuli, evo u prošloj godini u Zagrebu je 30% nekretnina prodano strancima, 30% stanova je prodano strancima i to ne za njihov život ovdje nego da bi mogli to ili iznajmljivati ili kasnije sa tom nekretninom trgovati. To trebamo spriječiti i to trebamo na neki način onemogućiti ukoliko novac nije legalno stečen, na tome trebamo raditi. rekli ste u jednom momentu da će svi oni koji će se upisati u zemljišne knjige moći biti sigurni da je nakon toga njihovo vlasništvo nad tom nekretninom sigurno, ali mi moramo biti svi sigurni da su oni postali vlasnici temeljem važećeg pravnog posla, moramo biti sigurni da su tu nekretninu platili novcem koji je zakonito zarađen, da je na taj novac koji je dan za prodaju nekretnina da je taj novac, na taj novac plaćen porez, ako to nismo sigurni što radimo. Opet vam napominjem, pogledajte si što se desilo ove godine, znači mi smo imali raspravu ovdje 30.6. o zemljišnim knjigama, prije toga u proljeće su se dešavale kupnje nekretnina od ljudi koji su sudjelovali u aferi INA i da nitko na to nije reagirao, nitko. Slučajno je reagirala banka zbog toga jer su napravili propuste, platili su poreze, otišli, novac zapravo na taj način oprali i bilo je sve riješeno, da su novac podigli i plaćali nekretnine kešom, nikom ništa, međutim oni su išli, pa su to prebacivali na novac pojedinih fizičkih osoba i sa tim novcem nakon toga radili čuda, zato takve stvari trebamo sprječavati. Ono što ste govorili o spajanju katastarskih knjiga i zemljišnih knjiga, to zasada nije problem ukoliko je kvadrata u katastarskim knjigama i kvadratura u zemljišnim knjigama ista. Imate li razliku od 2m2 već postoje i nastaju problemi. Prema tome sa ovakvim pristupom nismo riješili ništa, moramo imati točno riješenu kvadraturu da bismo trenutno se mogli upisivati, naravno to će rješavati sud odnosno zemljišnoknjižni odjel u prisustvu vjerojatno odvjetnika ili osoba koje su zainteresirane za promet, za promet nekretnina. O zaposlenicima smo već rekli nekoliko riječi, smatram da ukoliko sada zaposlimo zaposlenike nove koji nemaju spoznaja o tom poslu, ukoliko ne poznaju problematiku, ukoliko ne poznaju informacijske sustave, nećemo sa njima riješiti probleme, sa njima ćemo riješiti probleme možda kroz 6, 7-8. mjeseci ili godinu dana kad savladaju te poslove i kad će biti spremni stvarno za rad bez, bez suradnje ljudi koji su stručniji od njih i koji su im zapravo mentori. Jedan dio sam spomenuo već ranije vezano za pristojbe, g. Sačić se žalio da su ga poslali u poštu. Trenutno u Hrvatskoj postoji sustav koji je razvijen prije dosta godina, a zove se sustav e-pristojbi i samo je pitanje ureda koji će te e-pristojbe zapravo i koristiti, znači sustav, elektronski sustav hoće li to koristiti ili ne. Ako dođete u MUP možete platiti karticom e-pristojbu, ako dođete recimo u matični ured možete platiti e-pristojbom, međutim zašto to nije riješeno i u zemljišnoknjižnim odjelima ne znam, ne znam zbog čega bi trebao sad netko iz tog odjela ići u poštu ili na kiosk i nešto plaćati, nema potrebe više se odlazi sa lokacije jer stvarno, stvarno je samo stvar tehnike i povezivanja sa onim servisima koja već imamo da se ono što imamo da se to iskoristi i da se zapravo građanima omogući da mogu lakše i efikasnije funkcionirati. **Reiner, replika, ali prije povreda poslovnika, digao ju poštovani zastupnik Marin, pardon Deur. **Deur, Ante (HDZ)** Poštovani predsjedniče, poštovani zastupniče, 238.. Slažem se, lopovi su nemjerljivi, treba ih gonit po svim, nužna je tolerancija bez obzira političke, bilo koje konotacije, al meni je žao evo dok je vaša vlada bila zašto to niste uredili i INA-u i sustav unutar INA-e, katastar, ostavljena je samo pustoš. Žao mi je, ja vjerujem da ste vi, imate dobre i plemenite namjere, ali te namjere dok se obnaša vlast, kad imate mogućnost trebate rješavat vi, niste rješavali dragi zastupniče i prijatelju.

Dakle, vrijeđajući ga da je on kriv maltene za glad ovog svijeta, povrijedili ste njegova prava i ugled. Dobro, to isto nije povreda Poslovnika jer kad bih to ovaj držali za povredu Poslovnika onda bi vjerojatno kad bi ova dvorana bila puna, a nije praktički svi trebali dobiti povredu Poslovnika jer se tu svašta optužuje jedni druge i tako, to je parlamentarna sloboda. To je parlamentarna sloboda govora ovaj prema tome i vi dobijate opomenu,

**Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. 238., kolegice ja stvarno nisam imao namjernu kolegu ni uvrijedit niti ga poistovjetit, ja sam samo želio reći ono što iz vaših klupa sa ove strane se uvijek poistovjećuje i izjednačuje, vrijeđa da je bilo vrijeme kad se moglo, kad je bila mogućnost kad se imala vlast da se puno stvari riješi da se to ljudima koji dolaze ne, danas ne trebaju to rješavati

isto? **Pavić, Željko (Nezavisni)** Evo 238., evo žao mi je gospodine Deur što nije bilo ovoga vaša replika pa da vam mogu odgovoriti, međutim svaka vlada koja se bori protiv kriminala, koja se bori protiv korupcije je moja vlada. I ne znam zbog čega ste zašto vi pogođeni, ja nisam spomenuo HDZ, nisam spomenuo trenutnu vladu, nisam spomenuo vladu Andreja Plenkovića, nisam spomenuo ni jednu vladu, samo sam spomenu lopove. Prema tome, onaj koji, koji kradu i oni koji steču novac na crno. Slažemo se? Hvala. I to je bila replika pa i vi dobijate opomenu. Kolegice Mrak Taritaš vi sad imate isto povredu Poslovnika. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Referiram se na Članak 238., na koji se uvijek svi referiramo Poslovnika, bilo bi dobro da razumijemo da smo 2022. godina, godina, da prethodna vlada gdje je bio premijer gospodin Milanović je svojim radom završila 2015. odnosno 2016. imamo novom, da je za ovih 6 godina najdugovječniji najdugovječniji premijer gospodin Plenković mogao ispraviti sve krive Drine i sve krenuti u dobrim smjerovima, moglo je procvasti cvijeće, tisuću cvjetova da …/Upadica: Hvala./… cvjeta u našoj zemlji. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, ovaj i to je bila replika pa dobivate opomenu. Ajmo sad na stvarne replike, poštovana zastupnica Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani kolega evo kad sam malo čitala ovaj zakon 3 su mi stvari onako upale u oči pa sam si izvadila, podcrtala. Kaže ovako, znači ovim donošenjem zakona povećat će se kvaliteta podataka u zemljišnim knjigama. Drugo, ovo će imati i antikorupcijski elementa i treće uređivanje zemljišnih knjiga provodi se u sklopu Nacionalnog programa reformi zemljišnih knjiga i katastra Vlade RH pod nazivom Uređena zemlja. na tragu ovoga što ste govorili sad i prije u ime kluba što mi se zaista svidjelo, mi zapravo trebamo prestati s ovim prepucavanjima ona vlada, ova vlada. Dakle, mi sada donosimo zakone s kojima hoćemo poboljšati naše društvo odnosno urediti zemlju kao što tu i piše. Imamo problem, ako se ne usvoji ovo što ste vi govorili, dakle svako malo iskaču ovaj igrač, ruski igrač, vamo tamo. Dakle, krajnje je vrijeme da se zna kakav je tijek novca, porijeklo, plaćanje poreza i da po tom pitanju budemo uređeni. Koliko će sad ovaj zakon po tome doprinijeti? Evo, hvala. Hvala vam što ste mi dali priliku da uopće to objasnim. Naime, odnosno da objasnim svoj stav. Radi se o tome da ovdje kad govorimo o uređenoj zemlji, ne govorimo samo o uređenim zemljišnim knjigama, govorimo o uređenoj državi. Hoćemo li dozvoli i dalje da se dolazi u Hrvatsku i da se tu pere novac ili ćemo tome stati na kraj i biti država koja je uređena? Imamo prilike, svaki puta možemo napraviti mali pomak sa svakim novim zakonom mali pomak i doći ćemo do rezultata koji je zadovoljavajući. Ja nisam bio u prilici da utječem na zakonsku regulativu ne znam koje 2000. godine ili 2013. koje ste već i spomenuli, nemam poima, nisam bio u toj prilici, govorio sam o onome što sam mogao govoriti. Ovdje sam danas spominjao cijeli niz servisa koje sam ja inicirao da bi nam bilo bolje, da bismo bolje funkcionirali i to stvarno nastavljam raditi i evo predlažem i tajniku i svima ostalima ono što znam da pokušamo to primijeniti, da to pokušamo staviti u praksu i da to …/Upadica: Hvala./… koristimo, da nam bude bolje i da kvalitetnije živimo. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovani kolega Pavić, ja ću nastaviti jednu temu koju ste vi u ovoj sabornici već nekoliko dana spominjete, a mislim da je izuzetno važna. A tema je gdje Hrvatska postaje jedna velika veš mašina za razno crni ili sivi ili ne znam kakav novac ne samo različitih kvazi poduzetnika u RH nego i izvan toga što se zapravo očitava u nečem drugom. Dakle, ja sam fan i zaista mislim da treba uvesti euro i nemam tu nekakvih dilema i mislim da s 1.1. trebamo funkcionirati, bit će nam malo neobično, ali nakon 3 mjeseca ili 4 mjeseca ćemo potpuno zaboraviti na kunu. Ali uvođenje eura donosi još jednu stvar, a to je da si, da se povećana potražnja za nekretninama, da su te nekretnine otišle u nebo, da se oni kupuje ili neko iz svojih čarapa izvlači novac jer ih ne može staviti u banku, pretvoriti u euro nego čini kroz kupnju nekretnine i jedan od problema je i u ovom zakonu. Jedan od problema je ugovori koji onda moraju …/Upadica: Hvala./… proći procedure i u ovom zakonu i na to ste ukazivali. **Reiner, Željko što nismo u stanju napisati jedan članak o, ne jedan članak nego jedan stavak o jednom članku tog zakona da se ugovor mora sklopiti ili u javnobilježničkoj kancelariji ili kod odvjetnika ili u odvjetničkoj kancelariji što u Zakonu o sprječavanju pranja novca izrijekom piše da javni bilježnik, odvjetnik ili odvjetnička kancelarija ukoliko je ugovor o prometu nekretnina sklopljen kod njih moraju napraviti dubinsku analizu porijekla novca, a to zasada ne postoji potreba, mislim zasada ne postoji taj uvjet, zbog toga nam se i dolazi u Hrvatsku i kupuju se nekretnine sa tim novcem koji je stečen na crno. Ne znamo koje je porijeklo tog novca i to veliku količinu tog novca nemamo pojma, a to je samo jedan stavak u ovom, u ovom cijelom zakonu, znači ne članak nego jedan stavak u jednom članku. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Dakle, mi danas čitav dan pričamo o tome zašto nam danas zemljišne knjige izgledaju gore nego u razdoblju Austro-Ugarske. A zašto je tome tako, pa evo između ostalog zato što kolega Ante Daur umjesto da nešto kaže što ima veze s temom …/Upadica iz na tragu krađa i toga što se može, što se ne može utvrditi i ovog vašeg prijedloga ja ću istaknuti da smo i ovim zakonom u čl. 10. predvidjeli da javni bilježnik neće podnijeti prijedlog za upis u zemljišne knjige ako se stranaka tome izričito protivi. E tu je problem, dakle netko ko kupi, ko opere novac, a o tome smo govorili, napravit će to u pravilu za nekretnine koje su friško izgrađene, tamo gdje su zgrade, tamo je trenutno čisto zemljišnoknjižno stanje, a svoje vlasništvo će skrivati i time potkopavati povjerenje u zemljišne knjige. Zašto? Zato što smo im to izričito dozvolili, to je problem. Hvala kolegi iz HDZ-a. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani, poštovani zastupnik i tko je trenutno pod istragama zbog kupnje nekretnina i prodaje nekretnina. Prisjetimo se koliko je tu ministara u pitanju. Ne želim spominjati stranke, uopće nije bitno, al to su ljudi koji su bili na visokim položajima, koji su imali uvid u podatke, koji su imali dobre informacije i oni su to iskoristili, sa kojim novcem, ne znamo odakle im taj novac. Neki su si dozvolili da od svojih prijatelja, od svojih susjeda kupe nekretninu po 2 eura, nakon toga ih prodaju po 200 eura i da ih nitko za to ništa ne pita, pa ne možemo to dozvoljavati. Zašto smo ovakve stvari izbacili iz zakona, zašto ne dodamo još unutra da zakon bude stroži, da imamo kontrolu nad tim prometom, pa to nam je u interesu, u interesu nam je da znamo tko je došao u Hrvatsku, tko ima te nekretnine, tko sa tim nekretninama upravlja i na koji način upravlja? Poštovani zastupniče, koliko sam shvatila dakle vi se zalažete za to da bi se ugovori, kupoprodajni ugovori prije svega da bi trebali biti solemnizirani, dakle da bi oni koji ih potpisuju i oni koji za njih garantiraju da bi se trebali upoznati i sa, i sa pravnim posljedicama koje iz ugovora proizlaze ili ne, ili sam vas krivo shvatila i šta je nakon toga ukoliko zapravo se ustanovi da je nešto pošlo krivo, gdje je tu fond za obeštećenje odnosno

u slučaju da ima spoznaje o pranju novca, konkretno tamo vam je u zakonu navedeno, uz sve ostale institucije su vam navedeni i javni bilježnici i odvjetnici i kancelarije odvjetničke ukoliko su bile sudjelovale u ovoga sklapanju ugovora za promet nekretninama, to vam piše u Zakonu o sprječavanju pranja novca, ali to nemamo u ovom zakonu. Znači prema ovom zakonu možete doći, sad više ne možete napisati ugovor na škaniclu od čvaraka jer smo evo, prihvaćen je onaj moj prijedlog da se mora pisati mehaničkim sredstvima pisanja, pa se mora ispisati na papiru na nekom printeru da to bude evidentno što je, što piše, koje su čestice i sve ostalo, ali i dalje se može napisati od strane fizičkih osoba koje sudjeluju u pravnom poslu, znači nema više, nema posrednika koji bi to trebao napraviti, a ja smatram da to nije novac koji je veliki da se to plati, na kraju krajeva u tome može sudjelovati država, država u tome, samo da imamo kvalitetnije podatke i da imamo točne podatke. **Reiner, Željko predsjedavajući. Poštovani kolega Pavić, dakle moram pohvaliti i vašu inicijativu, ali i vladajuću upravo na tragu ovoga što ste rekli, oni su prihvatili vaš prijedlog, izmijenili su čl. 3. i to konkretno kod privatnih isprava, dakle koje su temelj temelj za upis, a one zapravo moraju biti sačinjene mehaničkim sredstvima pisanja, pretpostavljam znači olovka, papir, ugovor odnosno vlastoručni potpis na njemu i slično. Vi ste o tome govorili, ali bih ja voljela još jednom čuti koje su nam se sve manipulacije mogle događati da nije bio Pavić. **Pavić, Željko (Nezavisni)** Što se tiče ovog mog prijedloga tu nema manipulacije, tu se zapravo radi o tome da je bilo problema prilikom iščitavanja čestica, podataka na, na tim ugovorima. Nemojte zaboraviti da dosada se kod nas mogao ugovor napisati na škanicl, doslovce na škanicl od čvaraka, što kažu Dalmatinci na škatocu. Prema tome danas to više nije moguće i za to zahvaljujem pitao sam da li još trebamo to isto staviti u čl. 48. st. 1. da se to još malo podeblja, da se ne bi moglo desiti nikako da se ovoga dešava promet bez, bez ovoga da se, da se napiše na printeru da to bude negdje zapisano ovoga i u elektronskom obliku. I sad je još ideja slijedeća, a to je da se zapravo formira e, e-elektronički dokument i da taj dokument se automatski proslijedi prema zemljišnoknjižnom odjelu, a nakon toga, tamo ne da se to automatski proknjiži unutra, nego da ovlašteni referent prekontrolira podatke i ukoliko je sve ispravno pogleda veze sa ostalim sustavima i nakon toga ga pusti u zemljišnoknjižni odjel, al se unosi samo na jednom mjestu,

Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Danas govorimo o Zakonu, tj. izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama. Ali malo ću se osvrnuti na neke rasprave kolege Pavića i kolegice Orešković. Kolega Pavić slušaj! Znači u svakom slučaju vi ste spomenuli kupovine stranih investitora, stanova, zemljišta na području naše države. Mi smo ulaskom u EU jednostavno ne možemo spriječiti kao što naši državljani mogu kupovati stanove, zemljišta, obavljati poslovne djelatnosti na području EU tako i evo uskoro će u punom zamahu moći to činiti i ostali članovi EU. Dapače, nije to ništa strašno. Slažem se sa vama ako su ta sredstva legalna i u svakom slučaju treba pratiti tok novca. S druge strane definitivno ako gledate investicije govorimo o investicijama u poslovnom svijetu, onda ne možemo se baš pohvaliti u odnosu na EU investiciju u Hrvatskoj što se tiče vanjskih investicija, ulaganja iz čitavog svijeta, tako i EU u Hrvatskoj je na razini 1%, dok je na razini EU mi smo na razini od 3%. 3%. Tako da tu mislim da smo još daleko ispod prosjeka EU što se tiče stranih investicija u RH i dapače ako su one kvalitetne uvijek su dobro došle. Ono na što bih se svakako osvrnuo su javni bilježnici. Njima se ovdje daje značajna ovlast, ali ako pogledamo malo u prošlost onog trena kada su se javnim bilježnicima dali ovlasti da provode ostavinske rasprave, te ostavinske rasprave počele su imati smisla. I da, slažem se sa vama kolegice Orešković da u slučaju bilo kakvog problema nadležan je sud. I to je normalno, jer to je zakonom definirano. Ali do prije tog slučaja kada su to provodili dudovi mi evo mogu reći imamo jedan primjer gdje je ostavinsku raspravu '97. proveo sud, a na upit lokalne samouprave oni su to poslali na zemljišne knjige i na katastar tek 2021. godine. Znači u svakom slučaju od onog trena kad javni bilježnici provode ostavinske rasprave sustav je posložen i sustav na neki način funkcionira. Čitava ova izmjena i dopuna Zakona o zemljišnim knjigama vezana je i na zakon kojeg smo donijeli prošle godine, a govori se o višegodišnjem programu izmjeri građevinskih zemljišta gdje smo dali apsolutnu potporu i na žalost mi živimo u takvom svijetu gdje ili takvoj državi gdje ljudi su vlasnici, ali o svom vlasništvu na žalost ne brinu, niti ga održavaju, niti ga na kraju krajeva ne rješavaju i gruntovno i katastarski. I to je na žalost opet povezano i sa naslijeđem kojeg imamo unazad 50, 60, 70 godina. Ali evo iz tog razloga država je odlučila evo i tu pohvaljujem u svakom slučaju da će se sve zemljišne knjige tj. katastarska izmjera građevinskog zemljišta sprovesti. Ovo je jedan od zakona koji će ubrzati to provođenje. E sad, je pitanje državnom tajniku je u svakom slučaju da se razmisli jer što se tiče upisa u zemljišne knjige vidimo da će se on moći provoditi elektronski što je dobro, ali da će to moći provoditi javni bilježnici i odvjetnici. S obzirom da su do sada jedinice lokalne samouprave koje se također bave kupovinom značajnih prostora, znači značajnog zemljišta to provodile same. Znači provodile su to papirnato, provodili su to i naši građani neki zasebno bez odvjetnika, bez javnih bilježnika. Evo ovdje je dobro da će onda u slučaju da javni bilježnici će to provoditi oni će biti oslobođeni, tj. taksa za provođenje i upis u zemljišne knjige bit će nešto jeftinija. O.k. To je za građane dobro, ali što je sa jedinicama lokalne samouprave, regionalne samouprave koje također provode upise i koje imaju i kadrove, imaju i znanja da se razmisli da se u svakom slučaju proširi mogućnost upisa u zemljišne knjige i na tijela javne vlasti, tj. lokalne samouprave. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sad će završno u ime kluba Socijaldemokrata govoriti poštovani zastupnik Erik Fabijanić. (Nezavisni)** Poštovani potpredsjedniče, predstavniče predlagatelja, kolegice i kolege. Ovaj zakon je na neki način deja-vu, dakle mijenjamo Zakon o zemljišnim knjigama. Zašto ga mijenjamo? Zato što ipak, dakle smo deficitarni u tom sustavu, da bi taj sustav mogao dobro funkcionirati onako kako sada jest zakonom određen. Šta to znači? To znači brigo moja prijeđi na drugoga, pa onda dio poslova prebacujemo na javne bilježnike, vidjet ćemo kako će to ispasti, vrijeme će pokazati, u sustavu, ali im se prizna dakle koji su niže kvalificirani ali im se prizna radni staž da mogu obavljati određene poslove. I na ta dva načina de facto smatramo ili se barem toplo nadamo da će sustav bolje profunkcionirati. Uz ova poboljšanja koja je kolega Pavić rekao i koje je predlagatelj prihvatio. Oko pranja novca bi se dalo pričati, jer za pretpostaviti je da li ima potrebe, evo to je neka dilema kupac izuzev u određenim slučajevima kad se radi o nekim trgovima, o Zagrebu gdje se nose vreće novca de facto, banka vrši transfer novaca kod kupoprodaje, pa banka prije toga evo kao što smo vidjeli recentno izvrši provjeru porijekla, porijekla novca. Mi međutim uzimajući u obzir neovisno o tome da po sadašnjem sustavu ili po budućem sustavu, dakle neki investitor, to je jako bitno i ovo što je rekao kolega iz koji je govorio u ime Kluba HDZ-a, osnova za razvoj zemlje, jedan od osnovnih elemenata je prostorno plansko uređenje jer to je vizija budućnosti de facto naše države, onako kako mi ju vidimo prostorno planski na lokalnoj i regionalnoj i državnoj razini, ali tu onda moramo imati očišćene i kvalitetne podatke koje su vezane za vlasništvo i za zemljišne knjige. To su dva ključna elementa razvoja neke države. Dok to ne riješimo imat ćemo ovu situaciju o kojoj je govorio moj kolega. E sad šta nam se događa? Da li ću ja ići kod javnog bilježnika kupit ovaj neko zemljište ili ću to raditi na preko odvjetničke kancelarije to se dakle mora provesti promjena vlasništva i tu je sve u redu. Moramo čak možda koji puta tražiti identifikaciju od vlasništva u odnosu na katastar i to napravimo, napravimo i katastarski elaborat jer želimo možda nešto nagraditi, slučajno imamo e-građani četvrte razine sigurnosti i dakako da projektantu treba lokacijska informacija. E i sad dolazimo na najbolji dio, dođemo na zahtjev za lokacijsku informaciju preko e-građanina i onda te pita katastarski plan izdan po državnoj geodetskoj upravi klasa točkice, urbroj točkice, od točkice te i te godine. Jedno je izvadak iz katastarskog plana kojeg prilažem, ali izvod iz katastarskog plana ima nešto što se zove OSS evidencijski broj, ima QR kod i isto tako ima neki kontrolni broj, nigdje nema urudžbenog broja, godine izdavanja ni bilo čega drugoga. Pitao sam puno stručnjaka da mi objasni šta se mora staviti u ovom sustavu e-građanin, vjerujte mi nitko nije znao odgovoriti. Nitko nije znao odgovoriti. Imam screenshot-ove ovdje pred sobom za to, to konkretno i pokažem. I onda se vraćamo na ono u što je moja rasprava, informatizacija ne služi za to da bi se dalje informatiziralo, kad jedan sustav ne vrijedi onda ne radiš novi informacijski sustav nego pokušavaš rješavati probleme unutar informacijskog sustava u kojoj kao što je jučer kolega Pavić rekao upucano gadna svota novaca koja za lokacijsku informaciju ničemu ne služi. Evo, zahvaljujem. Završno će u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govorit poštovana zastupnica Dalija Orešković. Izvolite. Kolege zastupnici i zastupnice evo ja ću ovo završno izlaganje iskoristiti da se kratko osvrnem na ono što je izjavio kolega Jenkač, ujedno mu se zahvaljujem što je svoje mjesto u antikorupcijskom vijeću ustupio kolegi Zekanoviću to će sasvim sigurno doprinijeti kvaliteti rasprava. A sve što ste rekli vezano za ovu točku dnevnog reda predstavlja okretanje pile naopako i pokazuje koliko HDZ ima iskrivljen pojam pravno uređene države. Dakle, nitko s oporbene strane nije osporavao i nema problema sa stranim investicijama. Imamo problem s pranjem novca i potkapacitiranim državnim sustavom da porijeklo novca kontrolira. A da krenem od kraja vašeg izlaganja rekli ste nešto vezano za jedinice lokalne samouprave koje provode neke upise. Jedince lokalne samouprave ne provode nikakve upise kao niti što građani ne provode upise pa tako niti javni bilježnici, niti odvjetnici nego im se ovim zakonom daje ovlast podnošenja. A ono što ste mogli eventualno pa skrenuti pozornost, postaviti pitanje kome idu prihodi od taksi? Jer kada se dosada uplaćivalo onih 250 kuna onda se znalo da je to prihod državnog proračuna, ovdje je nešto malo drugačija situacija. Dakle, ne mislim da smo napravili dobar potez. Drugo, osvrnuli ste se na to da se ovo provodi u skladu sa višegodišnjim programom uređivanja i usklađivanja zemljišno-knjižnog stanja i da se u to ubrizgalo nešto malo sredstava koje smo dobili iz EU. Dakle, čitav dan a i u raspravi povodom prvog čitanja kolegica Anka Mrak Taritaš ukazivala vam je da ne postoji potrebna koordinacija, da ne postoji dogovor, da ne postoji zajedništvo između gruntovnice i katastra. A upravo je to ono područje koje bi se uz malo političke volje najbrže i najlakše moglo riješiti, da nemamo situaciju da geodeti nešto iscrtaju i izmjere, ako ne postoji spor da se to na zemljišno-knjižnom sudu brzo provede. Dakle, toga naprosto nema. I onda dolazimo do onog što je glavna zamjerka moja na ovakav prijedlog zakona, to je taj postupak preoblikovanja i obnove zemljišnih knjiga i to je ona nova ovlast koju smo dali u provođenje javnim bilježnicima i taj dio nismo dobro posložili posložili do kraja. Naime, kao što ste naznačili ostavine do trenutka spora provodi javni bilježnik, do trenutka spora. Isto kao što i ovršni postupak javni bilježnik provodi dok netko ne podnese prigovor. Od tog trenutka spor rješava sud. Ono dakle rješavanje sporova to je prerogativ države kojeg se država ne može i ne smije odreći nikada i nigdje. A ovdje taj trenutak u kojem će se utvrditi odnosno u kojem bi se trebalo utvrditi jesu li uopće ispunjeni uvjeti za formiranje nekog novog zemljišno-knjižnog uloška za ispravni postupak ili oblikovanje zemljišnih knjiga što sad dajemo u nadležnost javnih bilježnika, dakle to, toga se nismo niti dotakli. A ja bi se usudila kladiti da ćemo za manje od godinu dana ovakav zakon morati Naći će se u fazi izmjena i dopuna jer eto nije jasno tko provjerava je li javni bilježnik dobro ucrtao i uskladio zemljišnoknjižno stanje u postupku preoblikovanja zemljišnih knjiga. u raspravi i u prvom i u drugom čitanju očito to HDZ-u niko nije dao do znanja, pa evo prinesite pozornosti, pa ćemo vidjeti što će biti kod prvih slijedećih izmjena i dopuna, nije da vam se nije reklo. Hvala.

reći, izvolite.

Poštovani državni tajniče

Poštovani državni tajniče

Hvala lijepo. Sad će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Siniša Jenkač, izvolite.